Tere hommikust, head kolleegid! Alustame oma neljapäevast istungit. Meil on VI istungjärgu 4. töönädal ja kõigepealt on võimalik üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Urmas Reinsalu, palun!

on kaks põhimõttelist küsimust. Emissiooni ajastatus on õige, see langeb kokku pensionireformiga, kus inimestel on võimalik oma investeerimiskontole teha siirdeid nende aktsiate näol. Aga esimene küsimus on selles, et varem langetati otsus, et emissiooniportfelli maht on 49% Enefit Greenist. Praeguses olukorras see tegelikkuses sõltub pakkumise mahust, aga me räägime veerandist sellest ettevõttest. Tähendab, miks seda vähendati? Ja teine küsimus, mis on väga kaalukas. Jah,

Eesti kapitalituru tulevikku silmas pidades mõistlik ja me tahame teada, mis oli selle põhjendus. Miks valitsus neid varasemaid seisukohti muutis? Võib öelda küll, et jah, kapitalil ei ole rahvust, aga igal rahvusel peab olema oma kapital. Aitäh!

Annan üle arupärimise kultuuriminister Anneli Otile. See puudutab rahvusringhäälingu seaduse täitmist. Rahvusringhäälingu seaduse kohaselt peab ERR muu hulgas tagama Eesti ajaloo ja kultuuri audiovisuaalse jäädvustamise, eesti rahvuse kestmise tagatisi, osutama asjaoludele, mis võivad ohustada Eesti riigi ja eesti rahvuse püsimist jne. Paraku on praegu ETV eetris nõukogulike sõjafilmide traditsioone jätkav Vene ööpommitajatest kõnelev mängufilm "Öised pääsukesed". See putinliku ideologiseeritud ajalookäsitluse võtmes teise maailmasõja teemasid käsitlev film on koguni kaheksaosaline. Samas mahus eetriaja andmist Eesti ajaloo teemalistele filmidele ja seriaalidele kohtab harva. Lisaks oli septembris-oktoobris eetris neljaosaline 2018. aastal toodetud "Badaberi kindlus", mille keskmes on Nõukogude sõjaväeluure heroiseerimine.

Tänase Venemaa ajalookäsitus on šovinistlik, olulisel määral võimude poolt suunatud ja tugevalt ideologiseeritud.Mina tahan kultuuriministrilt kuidas on ERR-i seadusest tulenevate eesmärkidega kooskõlas ideologiseeritud Vene sõjafilmide näitamine Eesti maksumaksja raha eest. Ja samal ajal, millised on plaanid Eesti ajaloo teemade käsitlemiseks ERR-is? Aitäh! Aitäh! Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud kaks arupärimist. Juhatus otsustab nende edasise menetlemise vastavalt meie kodu- ja töökorra seadusele. Head kolleegid, viime nüüd läbi kohaloleku kontrolli.

Ennast pani kirja 55 Riigikogu saadikut. Läheme tänase päevakorra juurde. Täna on meil päevakorras üks punkt, selleks on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kuidas elektri hind alla saada?" arutelu. Arutelul on kolm ettekannet ja need on niisuguses järjekorras. Kõige esimesena esineb TalTechi energeetikaprofessor Alar Konist, kelle ettekanne on kuni 30 minutit. Sellele järgnevad küsimused-vastused, ka kuni 30 minutit. minutit. Teine on tehnikateaduste doktori, Teaduste Akadeemia energeetikakomisjoni liikme Arvi Hamburgi ettekanne, ka kuni 30 minutit, ja küsimused-vastused samuti 30 minutit. Kolmas on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimehe ja fraktsiooni liikme Martin Helme ettekanne, kuni 20 minutit, ja küsimused-vastused kuni 30 minutit. Iga Riigikogu liige võib esitada igale ettekandjale kuni kaks küsimust. Kui küsimuste ja vastuste aeg otsa saab, siis seda ei jõua loomulikult. Pärast ettekandeid avatakse läbirääkimised ja sõnavõtudega võivad esineda Riigikogu liikmed ja komisjonide või fraktsioonide esindajad. EKRE fraktsiooni palvel teen Riigikogule ettepaneku, et kõigepealt esineksid sõnavõtudega fraktsioonide esindajad. Arutelu lõppemisel Riigikogu otsust vastu ei võta. Läheme arutelu juurde. Palun Riigikogu kõnetooli Alar Konisti.

Austatud Riigikogu aseesimees! Austatud Riigikogu liikmed! Tere hommikust, rõõm on siin teie ees seista! Üllataval kombel teid on kaunis palju. Järelikult ma pean natukene rohkem pingutama, see on mulle säärane motiveeriv tegur.

ma nii arvan? Kõigepealt tuleb vaadata tänast maailma energia tarbimist, milline see on. Mis te arvate, kas kõik on täna juba taastuvenergeetika? Kahjuks ei ole. Kui me vaatame seda protsentuaalset jagunemist, siis näeme, et praktiliselt 80% või ütleme, 79% maailma primaarenergia tarbimisest rajaneb fossiilkütustel ja seda isegi vaatamata sellele, et meil on olnud koroonakriis,

Söejaamad jäävad varsti kinni, ja nii ta ongi. Nad ei lähe kinni sellepärast, et meil sütt ei ole. Pigem nad lähevad kinni ikkagi sellepärast, et nende tööiga ja nende tööressurss on ammendunud või ammendumas. Kui me nüüd vaatame, kui suured tootmisvõimsused meil söejaamadel

tarbimine.Vaatame nüüd, kuidas järsku ikkagi need hinnad nii kõrgele on saanud minna. Meil on ju elektriturg, see peaks ju hinda reguleerima, see peaks tagama kõige paremad, kõige soodsamad

Ja kas see on kõik? Mina näen, et ei ole. Tegelikult, kui te vaatate nüüd ka õli poolt ehk nafta poolt, siis alates 2014 on investeeringud õlitootmisse vähenenud pea poole võrra. Mida see tähendab? Võtame näiteks mõne autopargi. Kui te autosid ei hoolda, kui te neid ei remondi, kui te neid ei asenda, siis mingil hetkel te parki ju ei saa kasutada või vähemalt ei saa kasutada sellises mahus.

ja ka meid ümbritsev keskkond ju ei soodusta selle valdkonnaga tegelemist. See on ju fossiilkütus. Ja see on tekitanud olukorra, kus me oleme ütelnud, et me läheme üle alternatiivsetele lahendustele,

Ja lisaks sellele, kui me vaatame, et meil on turg, siis ma tegin siia ühe väikese väljavõtte, millelt te näete, et ka meie

jääb järjest vähemaks. Nagu ma juba ütlesin, kui reguleeritavaid tootmisvõimsusi jääb järjest vähemaks, siis süsteemi ülalpidamiseks ja selle toimimiseks on vaja ikkagi teha investeeringuid. Kui me neid investeeringuid ei tee, siis esiteks me riskime sellega, et süsteem lakkab töötamast, ja teiseks sellega, et et hinnad muutuvad veel palju heitlikumaks. Ühtpidi ma saan aru, et kui me teeme investeeringuid, siis hind läheb kõrgemaks. Aga minu sõnum teile on täna see: pigem ikkagi teeme neid vajalikke investeeringuid,

juba puudutasin seda. Põhipõhjus, mis täna öeldakse, on see, et meie Euroopa Liidu reservuaarid on võrreldes varasemate aastatega vähem täidetud, et on olnud põuane põuane suvi ja tuult on olnud vähe. Aga tegelikult on asi ikkagi rohkem selles, et gaasitarbimine lihtsalt on nii palju kasvanud,

aga see tähendab ka seda, et nad on juba astunud samme selleks, et vähendada olemasolevat emissioonitaset. Kuidas seda kõige lihtsam teha on? Seda on kõige lihtsam teha, just nagu ma teile algul ütlesin,

ega see ei tähenda, et see odavamalt hakkab tulema. Mina näen siin hoopiski palju suuremat riski. Me tegelikult näeme täna seda, et seoses

neid [taastuvaid] ressursse. Nii lihtne see tegelikult ongi. Kui me vaatame kildagaasi, siis seda on võib-olla natukene Poolas, aga gaasi põhimõtteliselt Euroopas ei ole. Sütt on ka vähesel määral ja tegelikult on olemasolevad söejaamad kas suletud või suletakse. Ja kui naftat ka ei neid ressursse, mida meil on võtta. Aga kas see täna Eesti kontekstis on õige? Ma julgen ikkagi kahelda, nähes, milline on energiatootmise

Praegu on olukord teine. Meie olukord oleks võib-olla hoopiski teistsugune, kui me oleks õigel ajal investeerinud ja oma tootmisvõimsused uuendanud.

üks asi on minu jutt, aga teine asi on, kui ma saan teile ka piltlikult näidata, milline on praegu Saksamaa energiatootmine ja millisena näeb ta tulevikku. Ma tõin siin välja ühe tulevikustsenaariumi. Saksamaal on neid erinevaid, aga põhimõte on kõigil ühesugune. ühesugune. Vaatame seda esimest graafikut, see on Saksamaa elektritootmine selle aasta oktoobris. Te näete, et põhimõtteliselt

Saksamaa primaarenergia tarbimist. Ma tegin väljavõtte ka sellest nädalast, kus on näha, et tuult on olnud

seniste uuringute tulemused me võime juba prügikasti visata, sellepärast et need on tehtud teistel eeldustel, teistel alustel. Need on tehtud, lähtudes vanadest

me peame panustama ka reguleeritavatesse võimsustesse.Millised need on? See on nüüd otsustamise koht, aga me peame vaatama kogu süsteemi tervikuna. Jah, me võime loota turule, et keegi teeb seda meie eest. Samas me peaksime aru saama, et

Ei müü. Järelikult me jääme võib-olla ka sellest kasumist ilma, mis siis oleks võimalik teenida ja mis aitaks kogu süsteemi töökindlusele kaasa.Et näidata, et see probleem on tegelikult tõsine, toodud selle aasta 8. jaanuari juhtum Euroopa võrgus, kus sagedus kõikus üle lubatud piiride. Esiteks, kaks suurt Euroopa Liidu võrgupiirkonda lahutasid

Aga mida see tegelikult tähendas või miks see juhtus? See juhtus sellepärast, et reguleeritavaid tootmisvõimsusi jääb järjest vähemaks. Ja meil puuduvad ka instrumendid, et hoida seda sagedust sellisel tasemel, nagu on vaja. Ning siis hakkab süsteem iseennast kaitsma

Kui me vaatame nüüd ka meie Baltimaid, siis me näeme, et me oleme olnud sügavas defitsiidis. On ruumi investeerida nii taastuvenergiasse kui ka reguleeritavatesse võimsustesse. Ja milline olukord meil reguleeritavate võimsustega täna on? Nagu te näete, me ei ole midagi teinud selleks, et neid oleks. Ja järjepanu neid jääb aina vähemaks. Ja mida siin tegelikult kuvada ei tohiks või mina seda ei teeks, on Eesti Elektrijaam ja Balti Elektrijaam,

Kui te vaatate seda parempoolset graafikut, siis te näete, milline on tarbimismaksimum. Ja kui te nüüd mõtlete, mida ma täna olen rääkinud, kui te teate, et reguleeritavaid võimsusi jääb järjest vähemaks, tarbimismaksimumiga aga midagi ei ole juhtunud,

Mida see tegelikult tähendab? Kui me nüüd hakkaksime ehitama gaasijaamasid, siis me saaksime rääkida CO2heitmest, kui on uued jaamad, ma ei tea, kuni 375 kilogrammi toodetud megavatt-tunni elektrienergia kohta. Aga kui te vaatate edasi,

tundub kaunis lähedal sellele, eriti kui vaadata tulevikku. Siin on üks slaid veel sellest, kus on need piirid. Kui me kasutame ainult põlevkivi, siis me räägimegi juba 150–170 kilogrammist toodetud megavatt-tunni elektrienergia kohta, kui me kasutame põlevkivi.Mis selles uuringus jäi arvesse võtmata, on tuhk.

me saame ka selle osa elektritootmisest maha lahutada ja tsemenditootmist saab kuvada selle võrra keskkonnasõbralikumana. Selle uuringu raames me arvestasime tegelikult ka, et kui kasutada poole ulatuses puitu, siis on võimalik saavutada ka negatiivne

sõltuvalt elektritootmise viisist. Ma tean, et on soov diferentseerida tarbijate lõikes: tavatarbijad ja suured tööstustarbijad. Kaod on ju erinevad. Jah, ma olen nõus. Aga tegelikult

ja suured hinnakõikumised on tulevik, kui me reguleeritavatesse võimsustesse ei panusta. Me peame arvestama ka sellega, et meil on näiteid sellest aastast,

hoida. Me peame tegutsema selles suunas, et selliseid suuri kõikumisi üldse ei tekiks. Tegelikult viimane põhisõnum on ikkagi see, et õpime teiste vigadest ja panustame tulevikku! Aitäh Suur tänu! Nüüd on võimalik küsimuste ja vastuste juurde minna. Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Ma olen teie esinemisi alati jälginud suure vaimustusega, saanud väga palju teadmisi juurde. Minu küsimus puudutab konkreetselt sellist ala, nagu on CO2heitmed, millega siis põhimõtteliselt kvootide alusel kaubeldakse ja ja mis natuke meenutab luhvtiga kauplemist. Küsisin eile ka meie rahandusministri käest, mis siis juhtuks, kui Eesti väljuks CO2kvoodisüsteemis kauplemisest.

Pigem on see ikkagi juba poliitiline küsimus. Ma arvan, et need riigid, kes sellesse süsteemi jäävad, ei teeks meile sellest süsteemist väljaspool olemist sugugi meeldivaks. Pigem ma ikkagi leian, et

mõistlikuks või neid ei olekski enam vaja. Ja kui te küsite, miks, siis sellepärast, et täna peaks olema juba teised põhimõtted. Me peaksime tarbima energiat, mis kõige vähem keskkonda mõjutab, ja maksmagi selle eest kõrgemat hinda. Ja siis riburada pidi tuleks süsteemi neid tootmisüksusi, mis mõjutavad keskkonda enam, aga võib-olla on natukene odavamad. Aga niimoodi me suudaksime neid eesmärke täita. Täna meil tegelikult puudub igasugune kontrollimehhanism, et oleksid töös just need tootmisüksused, mida me tahame, ja just sellise keskkonnamõjuga, nagu meil vaja on. Ma leian, et pigem peaks minema sammu sammu tagasi ja loobuma sellest turusüsteemist. Eriti veel, kui te nüüd mõtlete mu ettekandele tagasi ja mõistate, et turuhüved on kadunud või kadumas, et reguleeritavaid võimsusi ei ole ja järelikult peavad kõik panustama ka reguleerivatesse võimsustesse. Ongi meie otsustada, kas me tahame ise panustada enda arengusse või loodame teistele. Mart Helme, palun! Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud ettekandja, aitäh põhjaliku ja väga informatiivse ettekande eest! Mu küsimus võib-olla oleks järgmisele esinejale, aga ma siiski esitan selle praegu teile, võib-olla järgmine esineja täiendab. Mis Mis juhtuks elektri hinnaga, missuguse investeeringu suurusjärguga peaksime arvestama ja kuivõrd see mõjutaks meie energiajulgeolekut ja energiavarustust, kui me asuksime välja töötama plaani ja investeerima sellesse, et katta maa lokaalsete koostootmisjaamadega, mis töötavad hakkepuidul, biokütusel ja muudel niisugustel kohalikel allikatel? Sellega tekitaksime ühelt poolt sõltumatuse, aga teiselt poolt ka mitmekesisuse energiaturul. Aitäh, Aitäh! Väga hea küsimus. Ma tegelikult tahtsingi koostootmisjaamadest ja kasuteguritest rääkida. Koostootmisjaamade tööpõhimõte, mis see on? Ma vaatan, kas mul on varuslaidid ka olemas.

Aga tänaseks on meil koostootmisjaamade potentsiaal ammendunud. Kui te küsite, mida ma selle all mõtlen, siis see tegelikult tähendab seda, et meil ei ole nii suuri või sellises mahus soojuse tarbijaid, kelle jaoks oleks vaja seda soojust genereerida. Ja nüüd ma jõuangi teise

Neid ei tohi võrrelda sellepärast, et nendel on põhimõtteliselt erinev lugeja. Nimetaja on sama, aga lugeja on erinev. See tähendabki seda, et seal on erinevaid põhimõtted. Ühel juhul me vaatame kasuteguri puhul, milline on see toodetud elektrienergia ja soojusenergia, kui palju me seda süsteemi anname. Ja kui me nüüd räägime elektritootmisest, siis mul on siin kuskil Carnot' valem, mis on ühtpidi väga lihtne. Kui te nüüd küsite minu käest, miks näiteks Narva jaamade põlevkiviplokkidel on kasutegur 40%, siis siin on tegu termodünaamikaga. Carnot on ära defineerinud selle, et

273 kelvinit ongi jahutaja temperatuur, siis kuidas me seda kasutegurit saame liigutada? Me saame seda liigutada siis, kui soojuskandja ehk auru temperatuur on kõrgem. Ja seal need aurutemperatuurid ongi 560 kraadi.

Aga miks me läheme üle koostootmisrežiimile, kui meil seda soojust tegelikult kuhugi panna ei ole? Nii et tegelikult põhisõnum on see: ärge neid kasutegureid palun võrrelge!Ja selles kontekstis, kui täna on eesmärk elektrit toota, siis puidust

teame seda. Me teame ka seda, et Venemaa kasutab oma energiakandjaid geopoliitiliste eesmärkide saavutamiseks. Gaasi hinna tõus on otseselt seotud sellega. Ehkki härra Putin kinnitas paar päeva tagasi, et Venemaa kunagi ei kasuta energiakandjat relvana, see on siiski täpselt sellepärast, et ta kasutab. Eesmärk oli näidata, et Nord Stream 2 on Euroopa huvides, mitte Venemaa huvides. Selle jaoks ta tõstiski hinda. Aga minu küsimus on seotud Eestiga. 40% Euroopa gaasist tuleb Venemaalt. Aga kuidas on Eestiga? Kuidas me saame siin oma ohud diversifitseerida? Aitäh! No me saame tegelikult ikkagi loota Läti abile, kus on gaasireservuaarid, ja me saame loota ka veeldatud maagaasile. Aga veeldatud maagaasi puhul me peame mõistma seda, et esiteks see nõuab väga madalaid temperatuure,

kulub või kaob ikkagi. Nii et häid võimalusi tegelikult ka selles kontekstis ei ole.Tõesti, me saame loota Ameerikale, kust on võimalik veeldatud maagaasi tuua. Aga kas

Peeter Ernits, palun!

Aga teine on see, et salvestusvõimsusest te natuke rääkisite, aga mitte kuigi pikalt. Me oleme panustanud meretuuleparkidele, kus me saame need pruulida vesinikuks, aga milline on selle salvestusvõimsuse ja

pool päeva kuni päev. Vajalikud võimsused on aga nii suured, et meil puudub esiteks tehniline võimekus. Tehnoloogia juba ühtpidi on olemas, aga me unustame arvesse võtta, kui palju energiat me kulutame kõige tootmiseks, milline on ökoloogiline jalajälg ja kas see tegelikult selles kontekstis on mõistlik, arvestades ka võimsuste eluiga.Ja ma toon teile teise näite, see on Eestis Paldiskisse planeeritav hüdropumpjaam. Võimsus on ju väga hea, 500 megavatti, sobiks hästi. Aga kui te vaatate Saksamaa näidet, mitu päeva tuul ei ole puhunud – kolm päeva

need mahud ei ole sellised, nagu meil vaja on.Vaadake uuesti Saksamaa näidet. Me räägime gigavattidest. 1 gigavatt on 1000 megavatti. Ja kui te näete siin, et vahepeal kukub teil ikkagi

Jevgeni Ossinovski, palun! Aitäh! Austatud ettekandja! No paar märkust enne küsimust. Kasuteguritest – ega keegi ei ole ju arvanud, et koostootmisjaamad võiksid olla lahendus energiajulgeolekule. Loomulikult need põhiliselt on soojuse tootmiseks ja elekter on seal pigem selline selline positiivne kõrvalsaadus. Ja primaarenergia tarbimisel need siiski on efektiivsed, erinevalt elektrijaamadest, kus enamik primaarenergiast läheb jõkke. Selle vastu vaielda ei ole ju võimalik. Te Te ütlesite, et Euroopas ei arendata neid reguleeritavaid võimsusi, sellepärast et meil pole Euroopas fossiilkütuseid. Siiski põhiline põhjus on muus: selles, mida kliimateadlased ütlevad selle kohta, mis meid ähvardab, juhul kui me fossiilkütustest väga kiiresti väga kiiresti ei loobu. See jäi teil kuidagi kogu ettekandes väga tagaplaanile. Kas te sarnaselt kutsujatega ei usu kliimamuutuste inimtekkelisust või te arvate, et meil on aega veel laialt?

30% kasuteguri juures ja soojusetootmist 90% kasuteguri juures. Kui te nüüd võrdlete seda, et on 30% elektritootmine – Narvas on 40% –, siis järelikult on erinevad tingimused ja te ei saa neid võrrelda. Kui te küsite seda, on inimtekkeline, siis jah, inimestel on selge mõju tänastes kliimamuutustes. Aga mida te jätate rääkimata, on see, mis on juhtunud seoses sellega, et kas või gaasi hind on märkimisväärselt tõusnud. Kas tarbimine on vähenenud või kasvanud?

inimesed peavad olema saanud kaasa rääkida, kuidas me seda lahendame. Ja see peab olema meile ka jõukohane. Täna on meil lahendamata põhimõtteliselt mõlemad küsimused: ei ole inimeste käest küsitud, mismoodi me tänases kontekstis kõige ratsionaalsemal viisil võiksime neid kliimaeesmärke hakata täitma. Ja seda tuleb teha ka globaalses kontekstis. Ei tohiks olla sellist lähenemist, nagu meil täna on. Ma järjest kuulen Eestis olevatelt ettevõtetelt, tööstusettevõtetelt näiteks, et Eestis ei ole mõtet toota, sellepärast et siin on see nii kulukas. Nad lähevad kuhugi mujale. Ja miks mujal on vähem kulukas toota? Sellepärast, et keskkonnanõuded on seal oluliselt väiksemad.

meie ei tooda, meie jaoks toodetakse, ent me ütleme, et me täidame kliimaambitsioone. Nii see kahjuks ei ole. Anti Poolamets, palun!

Me ju näeme seda, et praeguste kõrgete hindade juures ostame börsilt Soome kaudu tegelikult ka Vene elektrit. Ja nende fossiilsete kütustega toodetud elektri

Mis neil seal on? Neil on vanad gaasijaamad, vanad söejaamad. Sütt on nad ju hakanud järjest vähem kasutama. Mille pärast? Kas sellepärast, et nad panevad jaamad kinni, või mis te arvate? Ei pane.

Ja siis ongi nii, et kui täna toodetakse Venemaal gaasist elektrit kasuteguriga 20%, 25% või 30%, siis

kes tegelikult konstateeris väga lihtsat fakti: põhimõtteliselt, kui olemasolevaid söejaamasid efektiivistada ja kasutada kaasaegsemaid tehnoloogiaid, siis on võimalik

Need on sammud, millega me paralleelselt peaks tegelema. Me peaks ka olemasolevaid tootmisvõimsusi efektiivistama, sest muidu ongi olukord, et ühes kohas pingutame nii palju kui vähegi võimalik, aga teises kohas tegemata jätmisega nullime selle mujal tehtud pingutuse ära. No õppida? Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud professor Konist, väga huvitav ettekanne! Me teame kõik ja teie ettekandest tuleb see ka selgelt välja, et ei ole riiki, mis on absoluutselt sarnane mõne teise riigiga oma võimaluste ja ka võib-olla ambitsioonide poolest. poolest. Oma ettekande lõpus te toote lõpuloosungi, et õpime teiste vigadest ja kogemustest. Aga näited on teil Saksamaalt ja Texasest, mis teatavasti ei ole Eestiga mitte kuidagi võrreldavad. Millistest vigadest te soovitate kiiresti õppida? Ma Ma soovitan õppida ... Tegelikult need näited, ütleme nii, et ma olen teiega nõus, need kõik on erinevad. Aga tööpõhimõte või tööprintsiip on meil kõigil ühine: on reguleeritavad võimsused ja reguleerimata võimsused. Kuidas me neid reguleeritavaid võimsusi töös hoiame või mismoodi me neid genereerime, see on riikides erinev. Aga me saame õppida ikkagi seda, et selleks, et neid reguleerimata tootmisvõimsusi kasutada, selleks, et neid suures mahus kasutada ja selleks, et süsteem oleks töökindel, on vaja reguleeritavaid tootmisvõimsusi. Saksamaa näide tegelikult ongi sellepärast toodud, et et kui te vaatate, siis ühtpidi see on korrelatsioonis: mida rohkem me panustame reguleeritavatesse võimsustesse, seda enam me saame reguleerimata võimsust kätte. Mis tähendab seda, et kui meil on eesmärk taastuvenergia osakaalu märkimisväärselt kasvatada, siis me saame

siis süsteem lakkab toimimast. Ja seda me ei taha ju. Seda tänane turg tegelikult ei reguleeri ja sellepärast ma tegin ka ettepaneku, et võrgutasud võiks olla diferentseeritud, juhul kui me jääme börsipõhise lähenemise juurde. See tekitab kohalikele ettevõtetele mingisuguse motivatsiooni ka reguleeritavate tootmisvõimsustega opereerida. Nad saavad siis, ma ei taha küll ingliskeelset terminit kasutada, aga nad saavadtop-up'i. Kui me täna hakkame sünkroonkompensaatoreid kasutama, siis ma küsin, milleks. Tegelikult me võiksime võrgutasusid diferentseerida ja tellida teenust sellelt, kes omab reguleeritavaid võimsusi. Ta hoiab vajalikku sagedust, järelikult ta hoiab ka oma tootmisvõimsusi töös, aga elektri hinnaga ta ei konkureeri. Aga kui me võrgutasu puhul maksaksime nii, et võrgutasu on tal siis selle võrra väiksem, siis on hinna kõikumine ka väiksem ja ta on turul

Aitäh! Härra professor! Teid on toodud illustreerima korraldaja agendat, et maakera tervisel pole häda midagi ja elektri hinnad tuleb fikseerida seal 25 euro peal ja juhe välja tõmmata teiste riikidega võrreldes. Õnneks te distantseerisite ennast algusest peale võimalusest, et hinnad saab alla tuua, väidavad korraldajad, ja otsesõnu ei vaidlustanud ka kliimaambitsioone. Aga siiski te toetate turuvälist reguleerimist.

Aitäh! Oma tegevuses ma olen autonoomne ja apoliitiline. Kui te mind kutsute, tulen alati hea meelega rääkima, ja ma räägin asjadest nii, nagu mina eksperdina ja professorina

kas hind peaks olema ka fikseeritud või te vist ütlesite, et ma ei ütelnud, et peaks olema fikseeritud, siis kindlasti hinda saaks fikseerida minu arvates täna Konkurentsiamet. Me oleme olnud enne aastat 2013 reguleeritud süsteemis, reguleeritud turul.

ütleme nii, et igasuguseid muutuvkulud on kasvanud – veel saastetasu juurde, mida sel ajal sellises mahus kindlasti ei olnud. Aga see on selles kontekstis kindlasti seal seal olemas ja seda süsteemi saaks hakata kuidagi ohjama. Aga miks ma ütlen, et peaks olema kinnisem süsteem? Näide tänasest [kriisi]olukorrast riikide vahel. Meil oli

Suur tänu ettekandjale! Küsimuste-vastuste aeg on otsa saanud ja järgmised küsijad peavad küsima järgmiselt ettekandjalt. Aitäh! Nüüd saab tulla esinema tehnikateaduste doktor, Eesti Teaduste Akadeemia energeetikakomisjoni liige Arvi Hamburg, kelle ettekanne kestab samuti 30 minutit ja ka küsimuste-vastuste jaoks on aega 30 minutit. Palun! Austatud Riigikogu! Lugupeetud juhataja! Mul on väga suur au ja väga suur rõõm siin esineda. Just nimelt tänasel päeval, kui elektri hind on 260 eurolt kella 11-ks taandunud 220 eurole. Meie arutelust on ilmselt olnud kasu.

Nii et kui me vaatame seda pilti lihtsalt niimoodi visuaalselt, siis me näeme, et meie põhjanaabritel on päris hea niisugune tort erinevaid primaarenergia allikaid.

jaamad olid uuemad. Aga fakt jääb faktiks. Euroopas võrreldakse aastaga 1990 ja selles me oleme vaieldamatult eelmise aasta kokkuvõttes pea 65%-lise vähendamisega

Aga elektriküttega eramud ja gaasiküttega eramud on need, mis satuvad ikka väga tõsise löögi alla. Statistika ütleb, et gaasiküttega eramuid on umbes 10% kõigist eramutest ja elektriküttega on 15% kõigist eramutest.

Ja teine võrdlus on keskküttega 2–3-toalise korteri kohta. Kui eelmine aasta septembris pidi maksma selle eest lõpptarbijahinda 35,5 eurot, siis tänavu septembris peab maksma 63 eurot.

Sellise graafiku järgi eeldatavasti keegi ei ole nõus tarbima, järelikult peab olema reguleervõimsus, millega me saame mittejuhitavat

käsumajanduslike poliitiliste otsustega püüdnud turgu mõjutada ja sellega me oleme tururegulatsiooni ära rikkunud. Järgmine põhjus võiks olla see, et mittejuhitava tootmise turule tulekuga suureneb reguleervõimsuse vajadus. Lähtudes emissioonidest, on riigid läinud üle väiksema emissiooniga kütuse kasutamisele, see on maagaas. Siit on tõusnud ka kõikide teiste kütuste hinnad.

seadusandjal siin saalis kui ka teistel mujal saalides, kas ikka on teoreetiliselt võimalik fossiilkütustest üleüldse loobuda.

kui tulevikule mõelda, siis täna me ju tegeleme ka tagajärgedega. Aga parem oleks ikka mõelda ette ja tulevikku, et selliseid olukordi, selliseid hinnašokke ei tekiks. Siin peame endale väga selgeks tegema, et puhtam kliima nõuab palju rohkem raha. Ja nüüd ongi meie enda küsimus, kuidas me need väärtushinnangud enda jaoks seame. Kas me oleme nõus rohkem maksma? Kas me oleme nõus mugavustest loobuma,

reguleervõimsusi ehk juhitavaid võimsusi süsteemi juurde tulema. Ma väidan seda, et mida rohkem tuleb mittereguleeritavat võimsust, seda suurem vajadus on reguleervõimsuse järele. Kõik see ringmajandus, mis meil täna põlevkivisektoris on, alates tuha kasutamisest, killustikust – kõik see, rääkimata keemiatööstusest, on kindlasti üks Eestimaa tulevikuvõimalusi. Ja ma väidan seda, et ettevõtete sulgemisega, käskudega me kliimat ei parandada. Ikkagi tehnoloogiad on need, mis tänasel päeval edasi peavad viima.

kolmnurga üks külg, mis läbib Balti riike, nihutatud Venemaa Föderatsiooni investeeringutega teisele poole Peipsi järve. Tegelikult ei ole enam Eesti elektrisüsteemi Venemaal vaja ja ta võib – annaks jumal, et ta ei tee seda

me vähendaksime 11% võrra tarbija lõpparvet. Ja selle leevenduse katteallikas oleks seesama käibemaks, mida tegelikult ju laekub rohkem tänu kõrgemale elektri hinnale. Kui te seda tabelit vaatate, siis kuskil neljandal leheküljel on need elektri hinnad, sealt tuleks see välja. Kolmas, mille me võiks kindlasti üle vaadata, oleks

mis veel siseriiklikult on? Kindlasti on vaja energiamajanduse teadust arendada. Ma mõtlen siin tehnoloogiat, nii salvestust, uusi uusi tehnoloogiaid kui ka fossiilkütuste puhul CO2kinnipüüdmist, kasutamist, hoiustamist. Võrgutasud oleks vaja kindlasti diferentseerida vastavalt energiatootmise struktuurile.

need, mis tuleks ka Euroopa Liidu partneritega läbi töötada. Esimene on kogu heitmekaubanduse süsteemi analüüs. Ma ei taha öelda, et see süsteem on vale, aga ma tahan öelda seda, et see süsteem täna ei toimi.

Ma muidugi selles sügavalt küll kahtlen. Aga revideerida süsteemi igal juhul tuleb, seda ka sel lihtsal põhjusel, et kui see süsteem tehti, siis oli CO2hind 15–20 eurot, täna on 60 eurot. Olukord lihtsalt on muutunud ja tagasiside on igas igas instantsis iga asja puhul asjakohane.Energiapoliitika kujundamisel me peaksime alati jälgima mitte ühte konkreetset lõiku, et tuulikud annavad elektrit ilma rahata.

ja me ei saa põhjendatud kulutusi alla viia. Me saame vaadata Konkurentsiameti kaudu, kes kinnitab hindasid, kas need tasud on ikka põhjendatud, kas investeeringud on ajastatud, kas investeeringud on hädavajalikud või mitte.

peaks alla viima. Minu arvates on see võimalik ja vastuväide, et see solgib kogu maksusüsteemi – ma ei ole loomulikult maksunduse spetsialist, aga ma arvan, et kõikide maksudega on võimalik kriisiolukorras mängida ja kriisist välja tulla. Mu viimane lause on see, et kõiki meetmeid tuleb kasutada koos, mitte üksinda, eraldi – kõiki neid meetmeid koos, mis ma siin ette lugesin. Aitäh! Suur aitäh! Nüüd saame minna küsimuste juurde. Peeter Ernits, palun! Aitäh, juhataja! Hea ettekandja! See viimane valitsuse ettepanek, mis lähtub sellest, et 100 eurost

on võimalik meie energeetilist iseseisvust hoida: mida sellega tegema peaks, pidades silmas energeetikat?

Eelmises ettekandes oli väga selgelt välja toodud, et on võimalik ikkagi süsinikku püüda, seda puhastada, hoiustada, transportida ja kasutada. Umbes 30 aastat tagasi Endel Lippmaa küsis, miks te võitlete süsinikuga, süsinikku tuleb kasutada, seda tuleb kokku korjata, kasutada ja turul müüa.

Saab uuesti küsida. Siim Pohlak, palun! Saab uuesti küsida. Siim Pohlak, palun! Lugupeetud juhataja! Hea ettekandja, aitäh ülevaatliku ettekande eest! Elektri hinna tõusuga jäävad Eesti inimesed vaesemaks. Septembri elektriarved juba näitasid seda. Võib vaid arvata, mis saab talvekuudel, eriti kui peaks tulema korralik põhjamaine talv. Eestil on tegelikult suured põlevkivivarud ja põlevkivi hind ei sõltu maailmaturu hinnast. Nafta, gaasi ja muud hinnad ronivad maailmaturul aina kõrgemale, tänu põlevkivile on meil eeldus energiasõltumatuseks. Te olete pikalt energiasektoris olnud. Miks ikkagi ei ole Eesti panustanud põlevkivist elektri tootmise tehnoloogia teaduslikku arendamisse? Kas see on jäänud põhiliselt rahastuse ehk siis poliitikute maailmavaatelise jäikuse taha või on ka muid tegureid?

meie teadlased on maailmatasemel ja meie põlevkivi kasutamise tehnoloogia on täielikult maailmatasemel. Küsimus on see, et kui me põletame ühte fossiilset kütust, mis sisaldab süsinikku,

Eelmises ettekandes olid väga ilusasti numbrid välja toodud: see kinnipüüdmine maksab iga kilovatt-tunni pealt 70–90 senti. Meil lihtsalt ei ole olnud nii palju raha. Aga kui CO2hind läheb väga kõrgeks, siis on summad täiesti võrreldavad

Helle-Moonika Helme, palun! Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja, ma ka tänan teid väga hea ettekande eest! Te oma ettekandes natukene puudutasite seda teemat, aga ma küsiksin üle, äkki te lühidalt ja kokkuvõtvalt veel kord kordate. me saame lühiperspektiivis seda hinda alla tuua väga konkreetsete ja tõhusate sammudega, aga need on poliitilised. Tehnoloogilises mõttes on meil see ajaaken ju väga lühike, väga lühike, me ei saa tehnoloogiliselt midagi erilist ette võtta.

mitte hinna määrajad. Alar Konist tõi väga hästi välja, et üks oht on tegelikult praegu see, et Euroopa Liit kaevab ennast gaasisõltuvusse ikka väga sügavalt sisse. Mõne aasta pärast oleme probleemi ees, et mis nüüd saab. Õnnetuseks Euroopa Liidus, üldse Euroopa territooriumil gaasi väga palju ei ole. Norras ja Hollandis natuke on, aga see varu kahaneb ja võib-olla viie aasta pärast ei ole Euroopas üldse gaasitoodangut.

Pigem tuleb tulevikumeetmed koos Euroopa Liiduga kavandada. Need on küll väga rasked sel lihtsal põhjusel – ma ei häbene seda siin saalis välja öelda –, et ega Euroopa Liidul ikkagi toimivat energiapoliitikat ei ole.

Urve Tiidus, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja Arvi Hamburg! Kasutan võimalust ja küsin täpsustavat infot selle teie väite kohta, et liitiumil on suur roll energiatehnoloogias juba praegu ja tulevikus veel suurem. teame, et kõige suuremad liitiumivarud on Boliivias ja väidetavalt Afganistanis umbes sama suured. Millist mõju te prognoosite sellele tulevasele energiamajandusele globaalselt või kas seda üldse on? Võib-olla ma liialdan.

Aitäh selle ettekande eest! Väga sisukas muidugi, aga peab kahetsusega ütlema, et ettepanekutest olid need esimesed kõige kehvemad. Arvestades teie akadeemilist tiitlit ma palun teil öelda, millistel analüüsidel põhinevad need väited, et kindlasti tuleb alla tuua see tasu ja kindlasti tuleb alla tuua

ära. Kui palju siis teie arvutuste kohaselt need maksude kaotamised pere büdžetis leevendust tooksid? Kui te väga kindel olete, siis on teil kindlasti olemas analüüs, kui palju sellest rahast loobumine

aga minule kui tavatarbijale ei ole päris arusaadav, et hinna kallinemine toob lisakäibemaksu ja see korjatakse riigieelarvesse. Ma ikkagi eeldaks seda, et võib-olla

Katteallikatest ma oma arvates rääkisin. Ja kui mu ettekanne oli väga sisutühi, siis ma muidugi vabandan. Mart Helme, palun! Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud ettekandja, suur tänu ettekande eest! Aga minu arvates tuleb siit väga selgelt välja, et Euroopa Liidu energiapoliitika on samasugune, nagu Nõukogude Liidul oli plaan panna suured Siberi jõed tagurpidi jooksma füüsikaseaduste ja kõige loomuliku vastand. Aga see on niisugune ideoloogiline torge nende suunas, kes püüavad selgeks teha, et midagi teha ei saa. Minu küsimus konkreetselt puudutab aga meie elektrivõrke. Taastuvenergia lisandumine tähendab suuremaid kõikumisi meie elektriülekandejaamades, liinidel jne. Mis seisus meil üldse elektrivõrgud ja kogu see energeetiline taristu on? Kas see on vastavuses kõigi nende võimalike väljakutsetega või elame me tegelikult suurel määral nõukogudeaegse pärandi toel ja peaksime tegema väga suuri investeeringuid, et olukorda parandada? Aitäh,

ei ole neid arvutusi, kui palju on vaja elektrivõrku ümber ehitada, aga me võtsime kunagi kümmekond aastat tagasi sellise suuna, et

ambitsioonikam? Aitäh! Austatud ettekandja! Tänan selle ettekande eest! Tõepoolest, te mainisite õigesti, et taastuvenergia tasusid on viimase kümnendi jooksul makstud pea miljardi euro ulatuses. Aga muidugi siia kõrvale tuleb vaadata, et me oleme põlevkivi tootmisvõimsusi subsideerinud ka märkimisväärsete summadega, millel on olnud oma põhjendused. Aga seda ei maksa ka unustada, mis puudutab selle valdkonna subsideerimist: Auvere jaama ehitus ja õlitehas, tasuta ühikud katelde moderniseerimiseks, mida on saadud ja mis oleks võinud alternatiivina maha müüa, ja nii edasi.

Aga minu küsimus on see: kui suurelt teie võtaksite ette need eesmärgid aastaks 2030, mis puudutavad taastuvenergiavõimsuste rajamist? Valitsus on seadnud eesmärgiks täita 40% aastaks 2030. Kas teie arvates võiks olla ambitsioonikam? Ma

Rene Kokk, palun! Suur aitäh, austatud ettekandja, hea ettekande eest!

meil oleks energiajulgeolek mingilgi määral tagatud, oli igati õige otsus. Sellega tuleb edasi minna. Aga tahan küsida teie käest seda. Siin on täna mõlemast sõnavõtust läbi käinud see, et mida rohkem meil on

Ma vastan väga lihtsalt: mina ei näe võimalust süsinikuvabaks elektritootmiseks ilma tuumaenergeetikata. Anti Poolamets, palun! Aitäh, juhataja! Austatud ettekandja! Ma jätkan oma murega Venemaa mõju kasvu pärast energeetikasfääris. Te näitasite muljetavaldavaid slaide, kuidas nad on ka

sulepeast. Ja kuna CO2kvoodi hind mõjutab väga tugevasti üldse elektrienergia hinda tervikuna, siis mul on küsimus, kas selline CO2kvootidega kauplemise ja hangeldamise süsteem, mis on tuntud Euroopa Liidus,

Aga Euroopa Liidu osa on 8–9% kõigest sellest, kontinente on rohkem kui Euroopa Liit. Sa ütlesid väga tabavalt, et Euroopa Liidul toimivat energiapoliitikat ei ole. Aga me peame olema nagu vedur ja samas Eesti jookseb lausa selle rongi ees. Kuidas tuleks kõigesse sellesse suhtuda,

tunduvalt keskkonnasõbralikum ja ohutum kui kõik need vanad Tšernobõli-aegsed? Mida te selle kohta kostate? Iseenesest, jah, ma olen seda meelt, et

sadamas või maa peal, see sõltub kahest asjast: regulatsioonist ja hinnast. Kui me räägime

Austatud Paul Puustusmaa, nüüd on meil aeg täpselt täis. Nii on fraktsioon palunud. Ma väga vabandan, aga ma pean lähtuma

Kuulsime täna kahte sisukat ettekannet teadlastelt, kes vaatasid asjale selgelt ja rõhutasid ka üle, et apoliitiliselt. Mina räägin selgelt vastupidi, just nimelt poliitiliselt. Millal Eesti valija on otsustanud, et me tahame loobuda fossiilkütustest? Millal Eesti valija on andnud poliitikutele selge suunise või isegi volituse teha seda, et meil elektri hind tõuseks, kütuse hind tõuseks, et me peame loobuma juba käegakatsutavas tulevikus nendest autodest, millega me täna sõidame, et me hakkame maksma aina suuremaid ja suuremaid summasid taastuvenergia dotatsiooniks ja et me kaotame oma energiasõltumatuse ning hakkame välismaalt sisse ostma taastuvenergiat? Millal on Eesti valija andnud suunise või vähemalt loa diiselautode keelustamiseks ja selleks, et näiteks tulevikus põllumajandustootmises tuleb hakata CO2kvooti ostma ehk toidu hindade kallinemiseks samasugusel moel, nagu me täna näeme elektri või gaasi hindade kallinemist?Sellist luba ei ole kunagi antud. Sellist luba ei ole mitte kunagi küsitud ka. ka. Selle tõttu tuleb minna algusesse tagasi ja öelda, et kõigepealt tuleb valijatega rääkida läbi, mida tähendab üldse kliimapööre või kliimapoliitika, mida see toob endaga kaasa nende elatustasemele. Ja siis tuleks olla valijatega aus selles, mida tegelikult saavutavad need ette pandud või meile kohustuslikuks tehtud meetmed, mis on meile tekitanud praegu hinnašoki. Oleme ausad, see tuli tegelikult ka siin eelnevatest ettekannetest välja. Kas maailmas muutub midagi kasvuhoonegaasidega seoses, kui Eestis tsemendi tootmine lõpeb? Aga ega siis tsemendi kasutamine ei lõpe, me lihtsalt ostame selle tsemendi näiteks Valgevenest. Kas maailmas muutub midagi kliimaga või kliimaga või CO2‑ga või muude kasvuhoonegaasidega, kui me lõpetame Eestis põlevkivienergeetika, põlevkivielektri, põlevkivigaasi, põlevkiviõli tootmise ja hakkame ostma oma elektrit eelkõige Venemaalt? Mitte midagi ei muutu! Kuidas mõjub see CO2heitmete kogustele, kui me paneme kinni põlevkivitootmise Narvas ja ehitame selle asemel Liivi lahte 600 uut tuulegeneraatorit – tuulegeneraatorit, mis on suuremad kui Tallinna teletorn? 600 tükki! 600 Tallinna teletornist suuremat tuulegeneraatorit, kusjuures need 600 ei kompenseeri, ei tooda piisavalt palju elektrit, et asendada täna Narva jaamades toodetud elektrit. Aga mis on 600 Tallinna teletorni CO2heide? Ühe betoonitonni heide kuskil 650 CO2ekvivalenti kilodes ehk siis 0,6 või 0,7 tonni, põlevkivi tootmisel umbes üks tonn. umbes üks tonn. Tallinna teletorn kaalub 25 000 tonni, põhiliselt betoon. Mida me siis CO2kvoodis kokku hoiame, kui me ehitame 600 Tallinna teletorni? See on ju kõik silmamoondus! See on absurditeater, sellel ei ole mitte mingit pistmist kliima päästmisega. Isegi kui me nõustume, et kliimaga on midagi hullu lahti – selles ei ole mingit teaduslikku konsensust, on arutelud ja vaidlused. On püstitatud hüpotees, et kliima muutub viimastel aegadel rohkem, kui ta on varem muutunud. Selle hüpoteesi üle on meil kahtlemata võimalik polemiseerida. Me teame, et maailma kliima on muutunud maailma algusaegadest saadik. Me teame seda, et maailma kliima on olnud enne inimkonna teket oluliselt soojem, kui ta on praegu. Me teame, et maailma kliima on olnud enne inimkonna teket oluliselt külmem, kui ta on praegu. 90 miljonit aastat tagasi ujusid põhjapoolusel krokodillid ja Antarktikas oli roheline mets – ja ei olnud mingit põlevkivi ahju ajamist Narvas. Imede ime! Kuidagi ise oli nii soe! Ja on olnud periood maailma ajaloos, kui terve planeet oli kaetud paksu lume ja jääkihiga, niimoodi, et ainult ookeanide alumistes kihtides oli sulanud sulanud vesi. Ja ka ei olnud inimesi. Ka ei olnud inimesi! Ei tea, mis tehti. Selgitusi sellele on pakkunud erinevad teadlased, vähem ideologiseeritud kui need, kes ÜRO jaoks töötavad. Põhiline selgitus on ikkagi seotud sellega, et maailma kliimat mõjutab eelkõige päike, maakera kaugus päikesest, nurk päikesest, päikese enda aktiivsus ja päikese aktiivsuse tagajärjel maakera maakera sisemuses tekkivad geoloogilised protsessid. Kui me mõtleme selle peale, et ainuüksi Siberi või Austraalia metsatulekahjud, ühel aastal toimuvad metsatulekahjud tekitavad rohkem kasvuhoonegaaside heidet, kui kümme aastat Euroopa tööstust suudab tekitada, siis millest see räägib? See räägib õige mitmest asjast ja kõik need näitavad kliimapöörajaid halvas valguses. Esiteks, loomulikult kõige olulisem on aru saada, et see räägib sellest, et tervel hulgal poliitikutel on tekkinud jumala kompleks, ettekujutus, et meie oleme võimelised maailma kliimat mõjutama. No ei ole! Inimesed ei ole võimelised isegi ilma ennustama pikemalt ette kui mõned päevad. Küll aga me arvame, et me oleme võimelised kliimat muutma. See on samasugune ideoloogiline hullus, nagu oli nõukogude ajal mitšurinlus või lõssenkism, kus arvati, et me oleme võimelised panema Siberi jõgesid teistpidi voolama või me oleme võimelised piirkondades, kus varem ei ole kunagi mingeid taimesid kasvanud, hakata taimesid kasvatama. Sellel ei ole mingit pistmist teaduslikkusega – seda on väga oluline rõhutada, et sellel ei ole pistmist teaduslikkusega. Kõik see mantra, mis meile räägitakse, et kuulame teadlasi, kuulame teadlasi ... See ei ole teadus. See on ideoloogiline ajukramp. See ei ole teadus! Aga see on poliitikutele väga meelepärane ettekujutus sellest, et nemad suudavad maailma valitseda. Ei, alandlikkust looduse ees võiks natuke rohkem olla. Aga kõige selle hulluse tagajärjel, millel ei ole mingit pistmist kliima päästmisega või kliima muutumisega, ja isegi kui me mööname, et kliima muutub, ja isegi kui me mööname, et kliima muutub inimtegevuse tagajärjel, ja ma selles mõttes ei vaidle ju vastu, et kahtlemata inimtegevusel on mõju loodusele – kas see mõju on suur või väike, kas see mõju on lokaalne või globaalne, selle üle võib vaielda –, aga isegi kui me mööname, et inimesel see mõju on, siis tuleb küsida, kas sellega võitlemine on otstarbekam kui sellega kohanemine. Kui me nüüd vaatame, milline on sellega võitlemise tulemus inimeste elujärjele, inimkonna, tsivilisatsiooni jätkusuutlikkusele, siis on ju üsna lihtne vastus: lihtsam on sellega kohaneda kui sellega võidelda. Nii nagu inimesed on alati kohanenud, kõikidel aegadel on inimesed kohanenud sellega, et on kas rohkem sademeid või vähem, kas on külmem või soojem. Inimkond on selle poolest kuulus, et ta kohaneb, siiamaani on järjest suuremaks läinud oma arvukuselt ning ei ole näiteid sellest, et ei saaks hakkama. Nii et kui me me arvame, et kõige olulisem asi on võitlus CO2-ga, siis tuleks küsida, et kas senine võitlus on olnud kuidagigi efektiivne. Vastus on, et ei ole. Maailmas CO2heide on suurenenud kogu selle perioodi vältel, kui CO2-ga on võideldud. Ja kui me nüüd otsustame puhtalt poliitilistel ja ideoloogilistel kaalutlustel, et Euroopas me lõpetame ära igasuguse inimtegevuse, mis tekitab CO2, siis ka sellel ei ole tegelikult mitte mingisugust efekti kliima seisukohalt. Tal on aga väga selge efekt majanduslikust ja sotsiaal-majanduslikust seisukohast. Selle tõttu tuleb selgelt endale aru anda, et kogu see CO2bisnis ei aita, aga ta on kahjulik. Ta on täiesti asümmeetriline, ta ei aita mitte millelegi kaasa, aga ta on ülikahjulik. Seetõttu tuleb selgelt välja öelda, et selle CO2bisnisega tuleb lõpparve teha. Sellest tuleb välja astuda, sellest tuleb loobuda. Ja see nõuab poliitilist julgust. Oi, kuidas mulle meeldib meelde tuletada neid kõnesid, mida kõik peavad, alates Greta Thunbergist ja lõpetades von der Leyeniga, kuidas poliitikute ülesanne ongi näidata juhtimist ja minna võib-olla raskete otsuste langetamisel vastu populaarsele arvamusele. No vaat, seda me neile näitame! Lähme vastu populaarsele arvamusele, langetame julgeid otsuseid ja lõpetame selle CO2bisnise – elektri hind tuleb kohe alla, gaasi hind samamoodi. Aga nagu meil selgelt siin eelmistest ettekannetest välja tuli, põhjus, miks meil elektri hind sellisel kujul on käest ära läinud, on on poliitiliste otsuste tagajärjel toimunud elektritootmise vähendamine – mitte ainult tootmise vähendamine, vaid ka investeeringute pidev vähenemine. Ma tuletan teile meelde ühte toredat eelnõu, mis meil siin oli eile, kus Finantsinspektsioonile antakse korraldus hakata pankasid kontrollima, et pankade tooted oleksid kliimaneutraalsed. Aga mida see ära tõlkides tähendab? Ära tõlkides tähendab see tegelikult seda, et Euroopa Liidus on võetud vastu administratiivne otsus piirata pankade võimalusi või siis, ütleme, pärssida pankade isu investeerida teatud sektoritesse, energiasektoritesse. Kümme aastat, alates 2008. aastast on olnud energiamajandus pidevas alafinantseerimises – pidevas alafinantseerimises! Gaasimaardlate, naftamaardlate ja ka kivisöekaevanduste, uute kaevanduste kasutuselevõtt, maardlate uurimine ja olemasoleva struktuuri uuendamine või korrashoidmine on kogu aeg olnud alarahastatud. Tulemuseks on, et meil ei kaevandata piisavalt ei sütt, gaasi ega naftat. Ja nüüd ollakse üllatunud, et ups,

siis ta tuleb aeglaselt, ei ole kasutatav kogu aeg, toob kaasa ülisuured investeeringud võrku, et võrk toimiks, ja on pööraselt kallis. Neist Neist tabelitest me nägime, kuidas elektri hind jääbki olema kaks-kolm korda kallim võrreldes tänasega, sest taastuvenergia on nii kallis, sellele üleminek nõuab nii metsikuid investeeringuid, sellega kaasas käiv võrkude uuendamine nõuab nii metsikuid investeeringuid.

Bilansiline maht on kuskil 2 miljardit eurot. Selle kohta me ütleme, et meil ei ole vaja, kanname maha. See 2 miljardit eurot on ju kulu, keegi võtab selle matsu sisse. Kuna need on Eesti maksumaksjale kuuluvad tehased, siis selle matsu võtab sisse Eesti maksumaksja. Kuidas me seda kompenseerime? Ju tuleb maksu tõsta, kuskil mingit maksu ikka tuleb tõsta. Asemele ehitame uusi asju, tekitame endale olemasoleva ressursi enne enne kapitali tagasiteenimist. Tekitame endale vajaduse teha uusi investeeringuid mitte ainult tootmisvõimsustesse, vaid võrkude võimsusesse miljardite ulatuses. Miljardite ulatuses! Ma ei ole täpseid arvutusi näinud, aga sellesama Liivi lahe tuulepargi kulu ainult nende tuulikute puhul, hinnangud algavad 2 või 2,5 miljardist. Investeerimiskulu. Kust see raha võetakse? Loomulikult kõikide tarbijate taskust. Pluss võrguinvesteeringud, mis on sadades miljonites, samuti sinna juurde. Kusjuures sealt tulev elekter on igal juhul kallim. Ta ei saagi olla odavam, kui me oleme tekitanud sellised investeerimiskohustused endale ja varem kapitali lihtsalt prügikasti visanud Narva jaamade näol. kõike ei ole vaja! Seda tegelikult ei ole vaja ja see ei aita. Kõige naeruväärsem on see, et isegi kui me lepime sellega, et meil on vaja kliimat päästa, mis on ju tegelikult tühi loosung, siis see ei päästa, see ei aita. Nendesamade tuulikute ehitamine, seesama betoonikulu. Kui me selle CO2sealt välja arvutame, siis saame teada, et me võiksime sadu aastaid veel toota Narvas ilma igasugust CO2isegi püüdmata. Ja ikka veel oleks Narva jaamades vähem CO2kulu või CO2paiset, kui on nende tuulikute ehitamisel betooni valamisest tekkiv CO2heide. See on kõik petukaup, see on täielik petukaup! Aga nüüd ma vaatan, mul hakkab aeg otsa saama, et jõuda vastata küsimusele, mis oli meie tänase arutelu pealkiri: kuidas elektri hinda alla tuua? Valitsus, pärast seda, kui teda on nüüd siin vähemalt kuu aega järjest avalikkuse poolt pressitud, on õnneks lükanud riiulisse selle algse absurdijutu, et pole teil häda midagi, kallis elektri hind ongi normaalne ja saage hakkama, ja on vähemalt mingisuguseidki kosmeetilisi samme astunud, et vähemalt nädal enne valimisi või mõned päevad enne valimisi öelda, et me midagi tegime. No natuke tegime, aga sellest ei piisa, et elektri hinda oluliselt alandada. Ikkagi tulen tagasi selle juurde:

mille langetamine toob kahtlemata kaasa tõsise poliitilise vastasseisu Euroopa Liiduga. Ja mis siis? Mis selle Euroopa Liidu mõte meile on, kui ta toob kaasa massiivset vaesumist? Kui on valida, kas me tahame olla Euroopa Liidus ja vaesed või me tahame olla sealt väljas ja jõukad, siis see valik on ju imelihtne. Mina valin alati jõukuse.

kes on ennast sättinud mõnusasti selle toru otsa, ja suuname selle 100 miljonit väikesele kambale, kes tegelevad n‑ö taastuvenergia tegemisega, millest, punkt üks, kliimale ei ole mingit kasu, ja punkt kaks, mis ajab elektri kalliks ikkagi. See taastuvenergia tasu tuleb lihtsalt ära lõpetada.

Jah, seda juttu võib rääkida n‑ö vanaemale, et see on kulupõhine hind. Tegelikult see ei ole kulupõhine hind. Tegelikult on see blufitud hind ja seal on langusruumi kindlasti küll ja küll, kusjuures üks väga suur põhjus, miks ülekandetasud on kallid, on see, et kui me võtame kasutusele suures koguses taastuvelektrit, siis see toob kaasa vältimatult väga suured investeeringud võrku. Need investeeringud lähevad ju võrgutasusse. Aga kui me nende investeeringute vajadust vähendame, siis kohe tuleb hopsti alla ka elektri ülekandetasude hind.

väga mõistlik, et elektriaktsiis jääb madalaks ja ka gaasiaktsiis jääb madalaks. Ma loomulikult ei saa aru, miks valitsus tegi siin jälle mingisuguse pooliku lahenduse, pooliku lahenduse, et lükati edasi see elektriaktsiisi ja gaasiaktsiisi tõus, aga järgmiste valimiste järel me saame selle asja ära klaarida. Nii et see oli mõistlik ja väga mõistlik on loomulikult ka see, kui me energia käibemaksu puhul võtame kasutusele soodusmäära ehk sellesama 20% asemel võtame kasutusele 9%. Ma vaatan, et mul hakkab aeg otsa saama.

elektriturust, Põhjamaade-Balti elektriturust. No see on bluff. See on bluff! Nagu me siin mitmetelt kaartidelt oleme näinud, meie hind on erinev Läti hinnast, Soome hinnast, Rootsi hinnast, Taani või Norra hinnast. Mingit ühtset turgu siin ei ole. Meil on tehtud küllaltki väikese läbilaskevõimega kaablid Soome, et öelda, et me oleme Põhjala turuga ühendatud. Aga tegelikult on nende kaablite põhiline eesmärk luua luua silmamoondus, et me oleme ühisel turul, ja seal kerkiv hind veab ka meie hindasid üles või Lätis kerkiv hind veab ka meie hindasid üles. Kui me tahame tõesti turupõhist hinda, siis kõige mõistlikum oleks, et meil on Eestis ainult siseturg avatud, Eesti-sisene turg. Ja kõik, mis on n‑ö piiri taga, sealt me ostame ja müüme elektrit läbi riikliku monopoolse ekspordi-impordiagentuuri, kes ostab kokku Eestis turujäägid ja müüb need välismaale või ostab välismaalt sisse ja müüb Eesti turule fikseeritud hinnaga, nii nagu riik tahab. Sellisel juhul oleks Eestis elektri hind selline, nagu on meil põlevkivi hinnast tingitud elektri hind, ja ta oleks oluliselt odavam. Kõik need lahendused on meil käes, see vajab ainult poliitilist tahet. Aitäh! Aitäh! Hea ettekandja, teile on ka küsimusi, aga mul on teile palve hetkel, et võib-olla lähete korraks kohale ja teeme selle istungi pikendamise ära, sest muidu me jääme ajahätta.

Hea Riigikogu! Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon on teinud ettepaneku pikendada istungi aega kuni päevakorrapunkti ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella 14‑ni. Panen selle ettepaneku hääletusele. Palun teil võtta seisukoht ja hääletada!

Palun Riigikogu kõnetooli tagasi Martin Helme, et saaksime minna nüüd küsimuste ja vastuste vooru juurde. Esimene küsimus, Paul Puustusmaa, palun! Suur aitäh, juhataja! Hea ettekandja! Mina tänan selle positiivse ettekande eest. See oli eriti positiivne just seetõttu, et kui me vaatame neid valitsuse meetmeid, mis valitsus avalikustas meedia kaudu eile, nende kohta võib öelda lühidalt: liiga mannetu, liiga vähe, liiga hilja. Aga nüüd saan ma rakendada ka seda võimalust, et endise rahandusministrina te oskaksite vastata järgmisele küsimusele, mis kõlab selliselt. Loomulikult, meie eesmärk ja meie tõsine soov on see, et lihtsal inimesel oleks elekter odavam, sest see, et elektrist saab luksuskaup, on ikka sügav absurd. absurd. Elektri hinna teatavasti ümmarguselt 45% ulatuses moodustavad erinevad riigikoormised ja Euroopa Liidu koormised.

Kahtlemata ei ole see mõju negatiivne. Mul on hea meel, et vähemalt mõned ettepanekud, millest me oleme kuu aega rääkinud, on siis võetud ette, ehkki meie ettepanek ei ole olnud võtta CO2raha ja hakata sellega inimestele sotsiaalabi maksma.Elektriaktsiisiga on tõepoolest niimoodi, et on Euroopa Liidu aktsiisidirektiiv ja seal on määratud aktsiisimiinimumid. Kunagi, kui see direktiiv kehtima hakkas, Eesti kasutas miinimumi. Aegade Aegade jooksul siis tõsteti seda aktsiisi Euroopa üheks kõrgeimaks ja meie valitsuse ajal me langetasime ta sinna miinimumi peale tagasi. Nagu siin ka ettekannetest välja tuli, aktsiisi osa elektri hinnas ja elektriarves on tegelikult väga väike. Aga eks ta ole ka olulise sellise signaaliväärtuse või sümboolse väärtusega. Nüüd eelarveläbirääkimiste ajal valitsus otsustas, et nad ei tõsta seda tagasi sinna, kus ta oli vahepeal.Aga millega tuleb kindlasti arvestada, on see, et Euroopa Komisjon on lauda käinud uue energia maksustamise direktiivi, mis kahtlemata ei tee meie vaatest asju paremaks ega odavamaks. Ma olen küll täiesti seda meelt, et meil on vaja see mõtteviis ikkagi kehtestada, et elekter ei ole luksus, elektrist sõltub nii palju kõike muud, alates toidutootmisest, toasoojast, tööstusest. Inimesed võib-olla ei oska selle peale mõelda, aga

kes on mures oma tuleviku pärast ja meie planeedi tuleviku pärast, siis ütlevad, kui neil see nutiseade muutub elektri hinna tõttu või ka komponentide hinna tõttu sisuliselt kättesaamatuks? Kas nad siis ka kliimastreike hakkavad meil siin maja ees tegema? Vaevalt. Aitäh! Mart Helme, palun! Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Teatavasti Euroopa Liit on eufemismide räguga kaetud Saksa impeerium. Saksamaal toimusid äsja valimised, kus valitsust on moodustamas padupunased ja punarohelised jõud. Missugune on selle valitsuse potentsiaalne mõju Euroopa energiapoliitikale ja kuivõrd see võiks mõjutada meid? Jaa, nii ta on. Üks põhjus, miks meile üldse veeretati kaela kogu see kliimaneutraalsuse ja kliimapöörde poliitika Brüsselist, oli ju selles, et nende valimiste eel oli vaja nüüd valimised kaotanud CDU-l ja Angela Merkelil sisepoliitiliselt näidata, et ei-ei-ei, teil ei ole mõtet hääletada siin Saksamaal roheliste poolt, sest me teeme üleeuroopaliselt rohepöörde ära, ärge muretsege. Ehk sisuliselt võeti kogu ülejäänud Euroopa, Soomest ja Eestist alates ning Hispaaniaga lõpetades, Saksa sisepoliitilise võitluse pantvangi. Meie kõik elame nüüd selle tagajärjega, mis oli Saksa sisepoliitilise võitluse väärastunud loogika. Kusjuures, nagu me nüüd tagantjärele näeme, sellest ei olnud kasu. CDU kaotas ikkagi valimised ja rohelised saavad ikkagi seal võimule.Mis on selle tagajärg? Noh, ütleme, keskpikas perspektiivis on loomulikult selle tagajärg Euroopa Liidu lagunemine. See pöörane, hullunud ideoloogia, mis seal võimule tuleb, see paindumatu ja tagajärgedega mittearvestav rapsimine ja rammimine, mis seal tuleb, lõpeb osas riikides revolutsiooniga ja osas riikides sellega, et lahkutakse Euroopa Liidust. Sest noh, me võime ju siin võtta kõlavaid poose, rääkida maailma päästmisest, aga kui sa võtad inimestelt ära kodusooja ja koduvalguse või muudad nad sisuliselt pärisorjadeks selle kaudu, et iga sendi, mis nad teenivad, maksavad nad ära ära põhimõtteliselt riigile või riigiga seotud energiatootmisele või riigi erilise kaitse alla võetud huvigruppidele, kes tegelevad selle rohelise räkitiga, siis lõpuks hakkavad inimesed vastu.

ideologiseeritud energiapoliitika tagajärjel. Me hakkame nägema sellel talvel Euroopas nii elektri- kui ka soojakatkestusi ja see kõik lõpeb väga halvasti, sel saab olema väga selge poliitiline tagajärg. Nüüd, mis on meie ülesanne? Mis on Eesti valitsuse ülesanne ja Eesti Riigikogu ülesanne? Need on suured protsessid, mis käivad Eestist väljaspool. Sellises olukorras meie valitsuse ja Riigikogu ülesanne on seista selle eest, et meil neid asju ei juhtuks, et meil oleks olemas varustuskindlus, et elekter ja soe on kättesaadav, nii selles mõttes, et nad on olemas, kui ka selles mõttes, et nad on taskukohased. See on vahetu valitsuse kohustus oma rahva heaolu eest seista. Ja ausalt öeldes ei oma mingit tähtsust, mida siin mingisugused Lissaboni lepped või kliimadirektiivid ütlevad. Jürgen

numbritega on teil natuke keeruline. Aga ma küsin teie käest seda, mida ma ei saanud teada austatud akadeemikult, kes muidu rääkis ju sisukat juttu. Ma ei öelnud seda kogemata. Kui palju elekter moodustab tarbijakuludest ja kui suur teie arvestuste järgi on see võit protsentuaalselt tarbimiskorvist, kui kui me nüüd elektri hinna alla saaksime? Kuigi ma ei tea, kui palju te seda kavatsete saada. Aga nende meetmete puhul, mida te olete pakkunud: kui mitu protsenti läheb elu inimesele odavamaks? Jaa. Ei, teadlased mind kindlasti ei sega, eriti kui need teadlased päriselt teaduslikku juttu räägivad, mitte ei esine teadlasena hoopis mingite ideoloogiatöötajate kapatsiteedis. Need n-ö kitlis fašistid, kes räägivad, kuidas me peame elama ja mida me ei tohi teha, nendega mul ei ole mingit ühist juttu.Ja teaduslikult – no ma oma meelest juhtisin tähelepanu, et see, mismoodi praegu Euroopa Liit võitleb CO2‑ga, ei ole vähendanud CO2tootmist Euroopas

püsikuludest moodustab energia, sõltub sotsiaaldemograafilisest grupist. Mida on oluline mõista ja millest muidugi reformierakondlased kunagi aru ei saa, on see, et kõik inimesed ei ole Eestis rikkad. Mida väiksem on su sissetulek leibkonnaliikme kohta, seda suurem on püsikulude osa ja seda suurema osa nendes püsikuludes elekter, kodusoe ja toidukorv. Me teame ka seda, et 50% – kirvega võttes 50% – Eesti inimestest, Eesti elanikest elavad niimoodi, et nad tulevad välja palgapäevast palgapäevani või pensionipäevast pensionipäevani. 50% Eesti inimestest elab niimoodi. Eestis elab veerand miljonit inimest vaesuses, ja need on need inimesed, kellel ei ole võimalust öelda, et okei, eelmisel aastal oli mul üüriarve 150 eurot, nüüd on ta 350 eurot, et noh, mis seal ikka, 200 eurot, aga emakesel Maal hakkab parem. Neid inimesi on sadu tuhandeid Eestis, kellel ei ole võimalik 200 euro võrra oma püsikulusid iga kuu suurendada olukorras, kus me ei räägi – ma juhtisin sellele ka oma sõnavõtus tähelepanu – ainult otse energiakuludest, sest kui elekter läheb kallimaks, läheb kallimaks ka toit. Hea näide selle kohta: mingit pistmist CO2kvoodiga või gaasi hinnaga justkui ei ole halupuudel. Aga näe, ka halupuude hind on Eestis kõvasti kasvanud. Miks? Sest iga mõistlik inimene, kellel vähegi on võimalik, lülitab oma radika välja, ajab oma ahju uuesti soojaks tekitab nõudlust selle puidu järele, halupuu järele, ja nii see hind kasvab. Kas sellest on kuidagi CO2bisnisel kasu? Halupuitu veel CO2maksuga ei maksustata, aga nagu me teame, põhimõtteliselt on tema CO2heide, ütleme, võrdväärne põlevkiviga. Mingit mõistlikku loogikat ei ole, mingit teaduslikku alust siin ei ole, et see oleks kuidagi mõistlik tegevus. Ma tean küll, mis on Reformierakonna vastus sellele: siis tuleb halupuud kas ära keelata või CO2maksu alla panna. Nojah.

kahekordseks, siis ei ole võimalik öelda, et saage hakkama või tulge sotsiaalabiosakonda. Me räägime sadadest tuhandetest inimestest Eestis, kes peaksid tulema sotsiaalabiosakonda. Aga selle kõrval erakond, kes kunagi rääkis sellest, et nad on ettevõtjasõbralik erakond – neid rudimentegi ei ole teie juures enam ammu näha –, ei saa sellestki aru, et kogu Eesti tööstus saab kabelimatsu sellise energiahinna tõusu juures. Mida see tähendab? See tähendab ekspordi vähenemist, see tähendab töökohtade kadumist, see tähendab endaga toime tulevate inimeste muutumist sotsiaalabivajajateks. Lisaks sellele, et siin on otsene kulu, vahetu kulu iga elektriarvega, iga üüriarvega või küttearvega, mis tulevad oktoobris-detsembris, on sellel vahetu mõju ka Eesti tööstusele, Eesti majanduse selgroole. Öelda lihtsalt selle peale, et meid ei huvita ... No meid huvitab. Jaa, ma vastasin sellele.

Valitsus on ka [teinud] mõningad sammud, on arutanud ja plaanib leevendust. Aga mida sinu valitsus ja sina ütleksid, mida me teeksime sellisel juhul? Ma tuleksin parlamenti Pariisi kliimaleppest lahkumise otsusega. See on esimene asi. Loomulikult maksualandused, nii et nad oleksid korralikud, taastuvenergia tasu ärakaotamine – mitte taastuvenergia tasu ärakaotamine elektriarvel ja siis riigieelarvest nendele räkitimeestele maksmine mingi teise tulurea arvel, vaid taastuvenergia tasu sellisel moel üldse ärakaotamine. See ei õigusta ennast tänasel päeval mitte kuidagi. Ülekandetasude vähendamine on puhtalt valitsuse käes. Piisab sellest, kui otsustada vähendada Eleringi dividendi, piisab sellest, kui otsustada vähendada Eesti Energia dividendi,

Ja loomulikult tuleb üle vaadata ka see, kas meil on vaja olla sellisel börsil, nagu me praegu oleme. Mina ei ole nõus sellega, et me ütleme, et meile on ette antud raamistik, näed, et me oleme Euroopa Liidus ja ei saa midagi teha. Austatud Riigikogu liikmed, saalis on väga suur lärm, olgugi et siin saalis väga palju Riigikogu liikmeid hetkel ei ole. Palun austage neid, kes soovivad kuulata ettekandjat,

Mulle tundub, et ma markeerisin enam-vähem kõik ära. Ei, sinna jäin pooleli, et ikkagi ma ei ole nõus selle lähenemisega, et meile on n-ö ette antud raamistik, milles me oleme ja kus me midagi teha ei saa. Veel kord: kõik Eesti poliitikud vastutavad Eesti rahva ees, vastutavad Eesti rahva heaolu eest, vastutavad selle eest, et me saame hakkama, et meil on olemas kõige elementaarsem toimetulek. Ja kui seda toimetulekut hakkavad mingid rahvusvahelised kokkulepped või seni antud lubadused segama, siis tuleb neid kokkuleppeid ja lubadusi revideerida.

Midagi ei ole teha. Ma ütlesin talle, et ka nendel on võimalus oma poliitilist agendat igati selgitada, rääkida ja küsida, aga see on nende viga, et nad seda ei tee. Aga ma siiski küsin. Kelle huvides on kogu see globaalne kliimapaanika, see kliimahüsteeria üleskütmine ja sellest tulenev kaos ja hinnatõusud? Äkki sa lihtsalt niimoodi paari sõnaga selgitaksid ka seda. Aitäh! Jaa, ega keegi ei keela Reformierakonnal osata poliitikat teha, see on tõsi. Aga nüüd, jah, ma juba ühe väikese ühe väikese kohaliku sellise siilu markeerisin ära, seesama taastuvenergia tasu – 100 miljonit eurot korjatakse kokku aastas Eesti inimestelt ja antakse edasi mõnekümnele ettevõtjale, kes tegelevad meil kas koostootmisjaamadega või elektri või päikesega. No päikest on natuke rohkem, neid väikeseid päikesejaamasid tuli meil siin nagu seeni pärast vihma. See tähendab muide ka seda, et see 100 miljonit, see summa kasvab järgmisel aastal märkimisväärselt suuremaks. Ehkki sealt elektrit suurt ei saa. See on ju rikkuse ümberjagamine. Selles mõttes tuleb seda ikkagi väga selgelt välja öelda, mida kujutab endast rohepööre. on üks kõigi aegade kõige suurem rikkuse ja võimu ümberjagamise mehhanism, mis on toimunud väljaspool suuri sõdasid ja revolutsioone. Kõigepealt kandib ta mõõtmatutes kogustes raha ühiskonna vaesemast osast või keskklassilt väga väikesele hulgale superrikastele, rahvusvahelistele korporatsioonidele. See ei ole kogemata, see on teadlik. See on rikkuse selge ümberkantimine ja sellist suurt rikkuse ümberjagamist me ei ole tõesti väljaspool sõdasid või revolutsioone naljalt näinud. Teiseks on muidugi kogu see rohepööre suunatud või ma ei tea, kas ta on suunatud, aga tema efekt on see, et ta lööb Euroopa Liidu sees Ida-Euroopa riike palju valusamalt kui Lääne-Euroopa riike või Lõuna-Euroopa riike. Ajaloolise ja geograafilise tausta ja, ütleme, majanduse struktuuri tõttu ta karistab Ida-Euroopat ja Lääne-Euroopale ta teeb vähem kahju. Kolmandaks,

muudab väga põhimõtteliselt ja väga ulatuslikult Euroopa Liidu sees võimu tasakaalu. Ma juba ütlesin, et ta muudab ida ja lääne vahelist võimu tasakaalu, aga ta muudab ka liikmesriikide ja keskuse vahelist võimu tasakaalu otsustavalt keskuse kasuks. Ta tsentraliseerib võimu liikmesriikide arvel Brüsseli komisjoni kasuks. Nii et kui me need asjad kokku paneme – suur raha, suur võim, eks ole –, no siis on ju ilmselge, et et see masinavärk, mis meist üle tahab rullida, on päris võimas. Sellises olukorras see tädi Maali või mõni Eesti väikeettevõte, näiteks pagarifirma, kelle elektriarve kahe- või kolmekordistus, nagu öeldakse, on kaasnev kahju. Paul Puustusmaa, palun! Suur aitäh, juhataja! Hea ettekandja! Ma pean absoluutselt nõustuma selle konstruktsiooniga, et Euroopa Liit oma olemuselt on vaesest ja keskklassist raha pumpamiseks üksikutele ülirikastele ja selle jaoks mõeldakse välja üha uhkemaid ja napakamaid skeeme. Euroopa Liidu rohe‑ või CO2‑kvoodinduse skeem on tõesti üsna ainulaadne, seda ka doktor Hamburg kinnitas siin, et see on selline, mida kuskil mujal maailmas ei ole. See teeb muidugi meil elu kallimaks, hinnad tõusevad, kogu meie eksport-import muutub kallimaks. Tähendab, selles mõttes Euroopa Liit oma

Tuleme siia, pakume välja, me võiksime lahkuda. Millised need sammud siis on riigi poolt? Jaa, ma kordan üle, et meil on jõutud selle olukorrani väärastunud ideoloogia tõttu tehtud hurraaoptimistlike poliitiliste otsuste tagajärjel. See tähendab, et sellest olukorrast väljasaamiseks on ka vaja teha poliitilisi otsuseid. Mitmed neist otsustest on muidugi valitsuse käes. Osa neist otsustest peab tulema läbi Riigikogu, näiteks mõne rahvusvahelise lepingu denonsseerimine või sellest väljaastumine või mõne maksu muutmine on ju Riigikogu otsus. Nii et ma olen markeerinud mitu korda, eks ole, et need on meie käes, need on meie teha ja kui me tegutseksime lähtuvalt oma rahva huvidest, heaolust, julgeolekust, turvalisusest, siis nii tuleks teha. Kui me seda ei taha teha, kui me kardame kuskil kedagi või midagi, kui meil on mingisugused lojaalsused kusagil mujal, siis muidugi hakkavad tulema selgitused, kuidas midagi teha ei saa. Jaa, Urmas Reitelmann, palun! Aitäh, härra juhataja! Austatud ettekandja! Kahtlemata Eesti ajalukku minev tänane peaminister selgitas Põhjamaade elektribörsi kõrget hinda muude hädade kõrval ka sellega, et Eesti taastuvenergia osakaal on liiga väike. Kui nüüd rohetaud võtab juba parandamatud mõõtmed, me ehitame Eesti ranniku ja Liivi lahe täis tuulikuid, nii et lind ei lenda ja kala ei uju, ja suurendame meie taastuvenergia osakaalu, ma ei tea, kas või sada korda, siis kas teie oskate öelda, kuidas see Põhjamaade elektribörsihinda suudaks mõjutada? Aitäh, Aitäh! Jaa, see on väga oluline vahetegemine. On olemas keskkonnakaitse, meil on linnud ja kalad ja liigirikkus ja puhas vesi ja viljakad mullad jne. See on keskkonnakaitse. Et me ei loobi plastmassi jõkke või vette ja et me ei pane mingeid kemikaale kuhugi metsa alla – see on keskkonnakaitse, seda me saame kõik teha. Seda saab Eesti riik teha, siin on Eesti riigil võimalik kehtestada reegleid ja neid reegleid kontrollida, saame prügi sorteerida. Selle tõttu, et me oleme päris kenasti seda teinud, ongi Eesti kõige puhtama õhuga riik Euroopas, Tallinn praktiliselt kõige puhtama õhuga pealinn maailmas. Nii et Nii et keskkonnakaitses meil on tegelikult asjad Eestis päris kenasti. Ja siis on olemas kliimapoliitika, millel kõige selle eelnevaga ei ole erilist pistmist või kui on pistmist, siis ta mõjub keskkonnakahjulikult. käisid läbi siin needsamad viited sellele, et kui me hakkame otsima ja rakendama mingeid salvestustehnoloogiaid, siis nende salvestustehnoloogiate tarvis on maailmas nii palju kaevandada vaja, et selle keskkonnakahju on mõõtmatu. Me ei kujuta isegi ette, kui suurt kahju me teeme põhjaveele, kui palju me teeme kahju mingitele muudele keskkonnaelementidele. Aga kõike seda me teeme n‑ö kliimaeesmärkide nimel. Me oma päris reaalset elukeskkonda, mis on meie poolt mõjutatav, teeme halvemaks. Tekitame nende tuulikutega madalsagedusvõnkeid, mis tekitavad inimestel erinevaid tervisehädasid. Ja n-ö päästame kliimat, mis ei sõltu mitte millestki muust kui sellest, mis toimub Päikesel. See kõik on absurdne, see kõik on iseenese kahjustamine ja looduse kahjustamine mingite väljamõeldud eesmärkide ja väljamõeldud probleemidega võitlemise nimel. Aga vastuseks küsimusele, et mismoodi meie tuulepargid mõjutavad elektri hinda Põhjala börsil, siis vastus käis ka eelmisest ettekandest läbi, et meie tootmine börsihinda ei mõjuta. Meil Meil on sellest ju elav näide praegu. Ega siis Narva jaamades toodetud elekter ei ole 200 euro kallidusega. Narva jaamades toodetud elekter on 20 euro kallidusega. Omahind – oleneb, kas vanemad või uuemad katlad – on seal kuskil kas natuke alla või natuke üle 20 euro megavatist, aga müüvad nad seda ikka 200-ga. Sellepärast, et börsil on selline hind ja kus sa siis börsil selle raha korjamata jätad. Täpselt sama on selle tuuleenergiaga. Me võime seda ju turule pakkuda, need kogused ei saa kunagi olema nii suured, et nälga vähendada, ja kõik need kõikumise probleemid sinna juurde. Kui ei ole juhitavaid võimsusi piisavalt, siis tegelikult me seda hinda kontrollida ei saa. Riho Riho Breivel, palun! Lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Nüüd me oleme tükk aega, kuidas öelda, erinevaid sõnu liigutanud selle asja kohta. Millal kvaliteediks muutub, see on väga tõsine probleem, sest meil peab olema ju programm, kuidas me oma rahva sellest soost välja kisume. Ma Ma tahaksingi kuulda sinu suust, mis me teeme, mitte ainult seda, mida me peaksime tegema. Aga mis me teeme tegelikult selleks ja millised eesmärgid meil on, et me saaksime Eesti rahva, kuidas öelda, positiivselt üles tuua, ilma et tekiks revolutsiooniline situatsioon? Ma jagaksin selle kaheks. Peab olema lühiajaline tegevusplaan ja pikaajaline tegevusplaan. Lühiajaline tegevusplaan on see, mida ma siin mitu korda olen märkinud: CO2, taastuvenergia tasude, maksude ja ülekandetasudega [seotud], mis on valitsuse kontrolli all, mis on selgelt poliitilised valikud, mis vajavad valitsuse otsust ja Riigikogu otsust. Meie plaan on lihtsalt neid nii kaua taguda, kuni kuni need otsused tulevad, sellele mobiliseerida taha ka avalikkuse taotlus või nõue. See ongi.Pikk plaan on loomulikult see, et kui me natukenegi süvenesime nendesse kaartidesse, mida siin eelnevates ettekannetes näidati, siis täna juba on vaja langetada otsus, kust saab Eesti elektrit kümne aasta pärast. Kas me ehitame uue Auvere jaama ja jätkame põlevkivienergeetikaga veel 100 aastat

ja ülikoolidesse looma vastavad õppetoolid jms kõrvaltegevused, ilma milleta ei ole seda kõike võimalik tekitada, looma järelevalveorganisatsioonid jne, jne. Või on meil mingi muu lahendus? Kas või seesama lahendus, et paneme terve Eesti ranniku äärest ääreni täis tuuleparke, mille ehitamiseks kulutatav betooni kogus on selline, et CO2heide on umbes

juba vaja. Neljas võimalus on ka. Neljas võimalus on öelda, et meie siin oleme sellised väikesed ja väetid ja meist ei sõltu mitte midagi, ning loodame siis, et norrakad või soomlased või poolakad meie eest selle asja ära lahendavad ja meil on vaja veel ainult üks kaabel ehitada. Noh, see on ka lahendus, aga ma seda lahendust ei poolda.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon on palunud, et kõigepealt esineksid sõnavõttudega fraktsioonide esindajad, nii et ma lähtun sellest. Läbirääkimised on avatud. Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Reformierakonna fraktsiooni esindaja Jürgen Ligi.

Eks seda paralleelmaailma, mida EKRE ehitab, ilmestas väga see küsijate ja vastaja dialoog, EKRE ja see, kui palju nüüd publikut on, kui teised pulti saavad. Korraldatakse üritus ja räägitakse mingisugust paralleelmaailmajuttu.Kõigepealt, kes vähegi viitsis kuulata, sai aru, et sellist küsimuse püstitust nagu "Elektri hinnad alla" ei saa tõsiselt võtta. Ei, elektri hinnad ei lähe alla. Need küll ajas muutuvad, aga see on olnud pikaajaline probleem, et elektri hinnad on olnud liiga madalal selleks, et investeeritaks. Tänuväärselt saime ka kokkuvõtte ekspertidelt selle kohta, kus on need hinnatõusu allikad. Need ei ole Eestis. Need on Norras, Saksamaal, Hiinas, majanduse üldises taastumises ja sellistes kohtades, ja muidugi Venemaal. Võib-olla jäi mainimata, et Venemaa on ka gaasi hinna tõusu taga, neli korda on tõusnud gaasi hind.

et energiatarbimises ja energiatootmises on muutused hädavajalikud. See ei ole lihtsalt mugavuse küsimus, et kas me soovime mugavustest loobuda, sest me loobume neist palju hullemini, juhul kui me muutusi sisse ei vii. Igal juhul energiapoliitika juures peab kehtima printsiip, et tarbija maksab, mitte see, et riik kuidagi maksab peale oma erinevate hinnanikerdustega, loobub majanduslikult põhjendatud tasudest ja sellega vähendab oma võimalusi investeerida. See jutt läks küll kohati väga viltu. Käibemaks, üks näide. Käibemaksusoodustuse omandavad kõige suuremad tarbijad, kui rääkida eraisikuist. See sotsioloogiline vaade puudub EKRE-l täiesti.

käibemaksu kolm korda rohkem kui alumine ja järelikult omandab ka käibemaksusoodustuse palju suuremas ulatuses. Teiselt poolt on just ülemised detsiilid need, kes kütavad rohkem elektri ja gaasiga, mitte need alumised. Sotsiaalselt on see rumal ettepanek. Ei saanud siit vastust kellegi käest, kui palju siis energia inimese tarbimisest moodustab. Me vahime ühte punkti. Mis on siis see riiklikult oluline tähtis mastaap, millest me räägime? Senise teadmise – ma ei saanud seda kirjalikult üle kontrollida – järgi on elekter olnud 2,5% kogu eratarbimisest, mis on mis on nende suurte sõnade puhul muidugi kopikas. Kui ta ka praegu tõuseks aasta keskmisena viieni, mida ta sel aastal kindlasti ei tõuse, on see ikkagi midagi, mis nii hüsteerilist kõnepruuki ei vääri. Ja ammugi ei vääri nende suurte meetmete puhul, mis välja on pakutud.

Kõige totram on jah see, et suurem tarbija, kes on reeglina jõukam, võtab selle põhimassi endale. Samas, see rahamass jääb riigil puudu, selleks et suunata tarbimist ja tootmist efektiivsemaks, alternatiivsemaks, taastuvamaks. Selles mõttes ikka erakordselt mage.Muidugi on tore, et meil on kaks akadeemilisel tasemel esinejat, aga nad siiski ei esinda n‑ö peavoolu, on selgelt tehnokraatlikumad ja ja fossiilisõbralikumad, kui on reaalne keskkond. Reaalne keskkond sisaldab muide ka pankureid, kellest üks täna hommikul ju väga kenasti esines, nagu ka Jevgeni esines väga kenasti "Terevisioonis".Maailm "Terevisioonis".Maailm on muutunud. Nendes oludes öelda, et me tõmbame piirid ümber ja kaotame tasud ja hakkame mingit oma reguleeritud mängu siin mängima – unustage ära! Meie kaupa ei osta pärast enam keegi. Aga kui me tahame seda süsteemi muuta, siis me peame muutma seda rahvusvaheliselt.Loomulikult on meil vaja mingit baasvõimsust. Loomulikult on meil vaja ka mõelda CO2püüdmise peale. Loomulikult on vaja mõelda tuumaenergia peale. Aga üldine muudatus tuleb teha just nimelt kokkukogutud ressursside arvel, mitte neid ressursse pilduda lihtsalt kõigile, eelkõige nendele, kes rohkem kulutavad.Suunad

Selles mõttes oli akadeemikul väga õigus. Käibemaksu ma kommenteerisin. Väga õigus oli tal ka selles, mis puudutab seda võrgutasu alandamist. Mina ei ole sellega nõus, see on põhjendatud kulu mittemaksmine või eelarvest pealemaksmine, ma ei tea, kuidas see käib, ja ei ole kuidagipidi tasuta. Samamoodi oleks ka taastuvenergia tasu alandamine tegelikult taastuvenergiainvesteeringute vähendamine, aga see on tagurpidi. Ikkagi jube kahju on kuulata seda, kuidas käiakse tõsiselt puldis – ma ei räägi siin praegu ekspertidest, vaid poliitikutest – ja unistatakse põrandaküttega külmkambrist, kusjuures põrandaküte on kuumem kui see jahutus. Sihuke mulje jääb. Ja siis räägitakse meile ajalugu, sihukest kõige triviaalsemat jama sellest, kuidas tegelikult on olnud meil jääaeg ja tegelikult on meil olnud ka soojem. No hale on, tõesti on hale! Terve üks fraktsioon räägib sellist juttu. Ja omakorda on hale, et üldse see hinnaküsimus on maailmas kõige tähtsamaks tehtud, ühe kauba hinna küsimus. See on jabur. Vaeseid tuleb eraldi toetada ja vaeseid tuleb eraldi toetada tarbijahinnaindeksi järgi, mitte ühe kauba hinna järgi. Ise ütlete, et elekter läheb igale poole, aga hoiate kinni ainult ühest hinnast. Gaas on järjekorras. Muud kaubad on järjekorras. Aitäh! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Eesti Keskerakonna fraktsiooni esindaja Erki Savisaare. Palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head saalis viibijad ja ülekande jälgijad! Tänane teemapüstitus siin Riigikogu suures saalis on kahtlemata asjakohane. Järsult tõusnud energiakandjate hinnad mõjutavad kõiki Eestimaa inimesi ja tuleb jõuda selgusele, miks see nii on juhtunud ning kuidas minna edasi.Ohumärke oli näha juba ammu, kuid paljud olulised otsused on takerdunud poliitilistesse võitlustesse. Keskerakonna eestvedamisel tegi Vabariigi Valitsus operatiivselt esimese sammu nüüd sügisel, kui peatas planeeritud aktsiisitõusu ja kehtestas sujuva ülemineku aastateks 2023–2026, et leevendada aktsiiside järsku kasvu. Madalamad aktsiisimäärad aitavad hoida hindu madalamal ning seeläbi ohjeldada tarbijahinnaindeksi ja elukalliduse kasvutempot. Kokku panustab valitsus riigieelarvest järgnevatel aastatel 265 miljonit eurot, et hoida aktsiisid jätkuvalt madalal tasemel ning toetada seeläbi Eesti peresid, majapidamisi ning ettevõtlussektorit.Hinnatõusu taga on mitmeid tegureid. Tegemist on väga mitmetahulise probleemiga, mille mõjutamiseks on riigil vähe võimalusi. Olgu selleks siis erakordselt lumevaene talv, kuiv suvi, turumajandus või suurte riikide geopoliitilised mängud. Samuti on kõigil eestimaalastel, nende hulgas ka minul, põhjust peeglisse vaadata ning küsida, miks ei ole meil rohkem madala jooksevkuluga taastuvaid ja juhitavaid elektritootmise võimsuseid. Elektrijaamade ehitamine ei lähe kiirelt, kuid tehes otsused täna, aidates kaasa nii riigi, kohaliku omavalitsuse tasemel kui ka kogukondlikult, on meil võimalik juba järgmiseks sügiseks võrku ühendada oluliselt rohkem tuulikuid ning päikeseparke. Samas tuleb jätkata aktiivsemalt arutelusid, kas juhitavad võimsused tulevad meile edaspidi tuumaenergeetikast, põlevkivienergeetika muutmisest süsinikuneutraalseks või on lahenduseks hoopis geotermoenergeetika või midagi uuemat uuemat ja innovaatilisemat. Need otsused tuleb teha kiiresti, et investoritel oleks võimalik alustada planeeringutega ja kapitalimahutuslike töödega. Samuti on neid otsuseid vaja riigiettevõtetel, et arendada elektrivõrku uue olukorraga toimetulemiseks. Need on pikaajalised lahendused, mis toovad elektri hinda alla, kui neid teha targalt, ning tagavad ka energeetilise julgeoleku, kuid seda kaugemas tulevikus.Mida saame teha praegu, et muuta kergemaks eesolev kütteperiood? Tunnustan siinkohal valitsust, kus jõuti põhimõttelisele kokkuleppele, et hinnatõusu leevendamiseks vähendatakse märtsini võrgutasusid poole võrra ning pakutakse täiendavat toetust väikese sissetulekuga leibkondadele. Keskerakonna fraktsioon on seisukohal, et sellest ei piisa ning Eesti inimesed vajavad praegusel turbulentsel ajal suuremat tuge ja kindlust. Hinnatõus on niivõrd järsk, et see lööb tugevalt ka keskmise sissetulekuga leibkondi ning ettevõtlust. Jah, ettevõtlus kohaneb, Eesti keskklass elab šoki üle, kuid see valu ei pea olema niivõrd suur ning riiklikult saaksime teha märksa enam, et kiiresti tõusvate kommunaalkulude tingimustes inimeste toimetulek ei halveneks ja ettevõtete konkurentsivõime ei väheneks.Protsessi kiirendamiseks ja sobivate lahenduste väljatöötamiseks kutsus Keskerakond kokku asjatundjate nõukoja, et kiirele hinnatõusule jätkusuutlikke lahendusi leida. Esimene koosolek toimus Utilitase ja Alexela esindajate osavõtul eile. Kindlasti jätkame mõttevahetustega, sest hinnatõusuga seotud teemade ring on oluliselt laiem, kui esmapilgul tundub. Võimalusi erinevaid meetmeid rakendada on tegelikult palju. Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson tõi välja, et haavatavatele tarbijatele võib maksta finantstoetusi, maksta kas kindlat tulu, pakkuda neile vautšereid või tasuda osa nende energiaarvetest. Seega on pall selgelt valitsuse käes ja Keskerakonna fraktsioon kindlasti toetab leevendavate meetmete rakendamist. Tõsiselt tuleks kaaluda näiteks käibemaksu ajutist langetamist, mis toetaks kõiki Eestimaa peresid ja ettevõtteid. Kusjuures tegemist on eelarveneutraalse meetmega, kuna ei käesoleva ega ka järgmise aasta eelarves ei ole arvestatud niivõrd kõrgete elektri, gaasi ja kütuse hindadega.Kasutan võimalust ja kutsun siinkohal üles kaugkütteteenust pakkuvaid ettevõtteid ja korteriühistuid aegsasti kokkuleppeid sõlmima, et nendel peredel, kellel võivad külmadel talvekuudel tekkida kommunaalkulude tasumisega raskused, oleks võimalus makseid ajatada kevadsuviseks perioodiks.Tulevikku vaadates on olulise tähtsusega kavandatav rohepööre. Tänase arutelu peakorraldaja EKRE on väljakutset paraku alahinnanud ja läinud teemat käsitledes kergema vastupanu teed. EKRE juhtivliikmete mõtteharjutused Euroopa Liidust ja CO2kauplemissüsteemist väljaastumise kohta ei ole realistlikud. Õnneks on EKRE liikmete hulgas ka teisiti mõtlejaid. Näiteks endine keskkonnaminister Rene Kokk on avalikult öelnud, et CO2kauplemissüsteemist lahkumine pole võimalik ega mõttekas. Soovin Renele edu nende seisukohtade selgitamisel erakonnasiseselt. Loodetavasti jõuame seeläbi lõpuks ka konstruktiivsete aruteludeni.Keskerakonna fraktsioon peab oluliseks, et Vabariigi Valitsus arvestaks kliimapaketi läbirääkimistel Euroopa Liidu Komisjonis energiasektoris toimunud muutustega. Leiame, et suurenenud rohe-eesmärkide saavutamine ei tohi vähendada inimeste toimetulekut. Vabariigi Valitsus peab oma seisukohtade kujundamisel arvestama nii Eestimaa elanike kui ka meie ettevõtete toimetuleku ning konkurentsivõimega.

Aitäh, austatud istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Mina soovin avaldada kaastunnet Renele, edu ka muidugi. Aga tõepoolest, endine keskkonnaminister on üks väheseid inimesi seal erakonnas, kes tunnistab globaalset teaduskonsensust kliimamuutuste inimtekkelisuse osas. Eks see muidugi on suhteliselt nukker nukker lugu, et Eesti parlamendis aastal 2021 räägitakse, nagu oleks aasta 1919. See puudutab globaalseid väljakutseid keskkonnaküsimustes, mis ei ole mitte pelgalt akadeemilised, vaid tegelikult kujutavad endast ohtu Eesti riigile ja rahvale pikas perspektiivis. Kliimamuutuste mõjud on juba kohal. See on see kontekst, milles me peaksime arutama energeetikat. See on see kontekst, kuhu ta asetub. Kui me räägime sellest, kas midagi on mõistlik teha või ei ole mõistlik teha, kas on mõistlik teha seda kiiremini või aeglasemalt, siis me peame aru saama, missugused on alusfaktid. Selle järgi saab mõistlikkust hinnata. Kui me loeme rahvusvahelise kliimapaneeli värsket teadustööd – kõik võivad seda teha, ipcc.ch

Sellepärast peab tegutsema kohe. Seda on Euroopa Liit teinud ja kindlasti teeb ka edasi, sest alternatiivi sellele ei ole. Ei ole võimalik öelda, et rohepööre on üks neist asjadest, et ah, me jätame selle tegemata. Sellist alternatiivi ei eksisteeri. Ei ole võimalik

Kõik, mis puudutab seda, mis on öeldud siin elektri hinna alandamise või leevendamise vajaduse kohta lühikeses plaanis, arvestades seda, et nende poliitiliste otsuste ebakindluse kontekstis ja erinevatel muudel looduslikel või logistilistel põhjustel meil elektri hind on kiiresti tõusnud, me peame pakkuma oma tarbijale – nii kodutarbijale kui ka ettevõtjale – leevendust, see on fakt, seda tuleb teha. Võib vaielda, kas selleks on kõige parem ettepanek vähendada käibemaksu või kompenseerida taastuvenergia tasu või vähendada võrgutasu, aga eesmärk on tegelikult üks ja see on õige suund ja seda tuleb teha. Loomulikult, seda tuleks teha rohkem. Ma arvan, et printsiip võiks siin olla selline, et see raha, mida riik teenib täiendavalt kõrgetest energiahindadest on see CO2kvoodi tulude laekumisest, enamlaekumisest võrreldes prognoosiga või täiendavast käibemaksust –, suunatakse ühel või teisel viisil tagasi tarbijatele leevenduse pakkumiseks. Ühel või teisel viisil.

Et inimesed näeksid, et need muudatused kohati kindlasti saavad olema ebamugavad, mõnikord ka valusad, aga et seda ei jäeta valitsuse poolt lihtsalt nii, et noh, mis seal ikka – nagu Jürgen ütles, et näed, 2,5%, ah, elate üle –, vaid tegelikult tullakse vastu ja seda leevendust hoiakuliselt peetakse oluliseks ja pakutakse. Selles osas, ma arvan, vaidlust ei ole. Võiks teha rohkem. Eks need vaidlused kindlasti seisavad ees. Kolleeg Savisaare väga häid ettepanekuid, ma arvan, sotsiaaldemokraadid toetavad heal meelel. Ma arvan, et siin tekib väga lai konsensus nende ettepanekute puhul, ma ainult loodan, et ta ise nendest ei tagane. On oluline siiski ka olla printsipiaalne oma seisukohtade esitamisel, kahtlematult. Lühikeses plaanis, kui me räägime järgmisest kümnest aastast,

See on väga oluline tööriist, et mõtestada neid valikuid ja kogu selle valdkonna komplekssust. Ma ühe mõistega ei nõustuks, et see on tasakaalust välja viidud. Ma arvan, et erinevatel hetkedel on vaja elektrivaldkonda või energiatootmise valdkonda suunata ühte või teise suunda, sõltuvalt sellest, kust kõige rohkem king pigistab. Kui meil on probleem varustuskindluse tagamisega, siis me peamegi suunama rohkem tähelepanu sinna. See ei vii seda süsteemi tasakaalust välja, vaid tegelikult nihutab selle tasakaalupunkti teisele poole, selleks et ta lõppkokkuvõttes täidaks kõiki neid kolme eesmärki, mida vaja on. Mis meil nüüd toimub sellessamas kliimapöörde kontekstis, on see, et tõepoolest, me oleme olukorras, kus adekvaatseid taastuvenergiavõimsuste rajamisi on edasi lükatud. Selle asemel on väga paljudes Euroopa riikides massiliselt tehtud

metsasid on raiutud rohkem ja selle tõttu alternatiivsed päris investeeringud kütusevabadesse taastuvenergiavõimsustesse jäid õigeaegselt tegemata. Nüüd olemegi olukorras, kus tegelikult neid ei ole – ei ole neid meil piisavalt, aga ei ole ka mujal. Sellest tulenevalt järgneva kümnendi jooksul on see üleminekuaeg, kus me maksame tegelikult paraku kõrgema CO2hinnaga ja kardetavasti ka elektri hinnaga seda üleminekuetappi kinni, selleks et tõepoolest täiendavaid taastuvenergiavõimsusi turule tuleks. Aga pikemas vaates, järgmisel kümnendil ei takista mitte miski Euroopat olla juba seal, et elekter on odavam, kui ta fossiilkütustest tootes oli. Selleks on lihtsalt vaja ambitsioonikalt hakata liigutama vajaliku tehnoloogiaga, mis juba täna on olemas. Sellest tulenevalt on Eesti plaanis, et 40% taastuvelektrit aastaks 2030, väga vähe ambitsiooni. Väga vähe ambitsiooni! Kaks meretuuleparki annavad meile bilansiliselt 100% taastuvelektrit. Ja me ei suuda neid kümne aastaga ära ehitada. No kuidas see võimalik on, et me ei suuda? Muidugi suudame. Tuleb seada ambitsioonikaid eesmärke.

Nii et pikemas vaates ma arvan, et meil tegelikult alternatiivi ei ole reaalses elus. Aga lühikeses perspektiivis kahtlematult on oluline tarbijat aidata selles olukorras. Ma mõtlen siin ka ettevõtteid, kindlasti ei peaks ettevõtted oma tootmist peatama selle tõttu, et meil on turul olnud sellist volatiilsust, mida temas ei tohiks olla. Ja ma usun, et see on see kohustus, mis meie ees on. Aga arvestades kliimakriisi akuutsust, kahtlemata ei tohi siit teha järeldust, et lähme ajas tagasi ja kütame rõõmsalt ahju edasi. Sellist võimalust Eesti riigil, Eesti rahval ja maailma rahvastel tegelikult ei ole. Aitäh! Aitäh! Ja nüüd ma palun Riigikogu kõnetooli Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esindaja Henn Põlluaasa. Palun, Elektri hind ja inflatsioon Eestis on Euroopa kõrgeimad. Hinnatõus ohustab rahva igapäevast toimetulekut, riigi majanduse jätkusuutlikkust ja ühiskondlikku stabiilsust. Eestis on see tingitud eeskätt Euroopa Liidu kehtestatud CO2kvootidest. Meie elektritarbijad peavad maksma praeguste elektrihindade juures vähemalt 250 miljonit eurot rohkem kui aasta varem. See tõstab aga eranditult kõiki hindu, nii tootja‑ kui ka tarbijahindu. Fossiilne tootmine on tehtud kalliks kunstlikult, teadlike ja tahtlike poliitiliste otsustega, vaatamata tõsiasjale, et CO2‑vabast tootmisest ei piisa praegu ega ka lähemas tulevikus.Täiesti hämmastavad on väited, justkui kõrge hind oleks tingitud sellest, et meil on vähe taastuvelektri tootmist. Kõrge hind on tingitud sellest, et eesmärgiks on seatud fossiilsest kütusest loobumine ja selle kiirendamine üha tõusva kvoodihinnaga olukorras, kus energia tarbimine kasvab ja muud reaalsed alternatiivid puuduvad. Mingitele utoopilistele uutele tehnoloogiatele üleminek on häma, sest uusi tehnoloogiaid pole veel olemas. Ja kui olekski, siis on uus alati kallim.Taastuvenergeetika on poolik lahendus, nagu ka Eesti rannikuvetesse plaanitud suured avamere tuulepargid. Nendega kaasnevad samad probleemid, mis tänaste tuuleparkidega: pole tuult, pole elektrit. Eestis pole tuult ligi kolmveerand aastat. Me võime tuuleparkide arvu sajakordistada, kuid tuult see juurde ei too. Merel on tuuleolud küll paremad, kuid tuulevaiksete perioodide kompenseerimiseks on nii täna kui ka tulevikus vaja täpselt sama mahuga fossiilset põlevkivielektri tootmist ja selle eest meile lajatataksegi, kuigi ilma pole võimalustki.Elektrienergia salvestamise võimalused on paraku nullilähedased ja seda veel vähemalt aastakümneid. Pole näha, et taastuvenergiat hakkaks üle jääma ja hinnad läheks alla, sest kliimapoliitika eelduseks olev rohepööre ja dekarboniseerimine nõuab üha rohkem ja rohkem elektrit. Ilma rohepoliitikast tingitud CO2kvootideta oleks elekter mitu korda odavam. Reaalsusest irdunud kliimapoliitika jätkudes pole aga kahtlustki, et CO2kvoot ja elekter kallineb veelgi.

sotsid.Komisjonil puudub elementaarnegi prognoosivõime. Tänavuseks prognoositi CO2hinnaks 23 eurot, tegelikkuses on see üle 60 euro. 2030. aastaks prognoositi 91, aga tänast tendentsi arvestades saab see olema ilmselt vähemalt 300 või rohkemgi. Sisuline analüüs kliimapoliitika ja rohepöörde tagajärgede ning energiamajanduse tuleviku kohta puudub. Kõike seda pole põhjalikult Euroopa Liidus läbi räägitud ega päriselt ka kokku lepitud. Millegipärast ei taha rohepöörajad rääkida ausalt ka tuule- ja päikeseparkide ehitamise ning utiliseerimisega seotud tohutust saastest.Rohepööre saastest.Rohepööre põhineb suuresti kunstlikult tekitatud kliimahüsteerial ja hirmude õhutamisel. Ka päikeseenergia ei too lahendust: pole päikest, pole elektrit. Lisaks viib taastuvenergia hinna üles riiklik toetus – 100 miljonit eurot aastas ja toetus lisandub juba niigi ülikõrgele börsihinnale. Meie kõik maksame selle kinni taastuvenergia tasuna elektriarvetel. Meenutan, et juba aastaid tagasi osutas Konkurentsiamet, et kui vähendada taastuvenergia tasusid 75%, jääks tootjate kasum ikkagi suureks.Meie elektriturg ja hinnad ei tulene turuloogikast, vaid poliitikast. Ilma elektri hirmkalliks teinud poliitiliste otsuste tagasipööramiseta ei ole võimalustki, et elektrihinnad saaksid alla tulla. Valitsusel peab olema tegevuskava, kuidas leevendada elektri hinna tõusu nii Eesti-siseselt kui üleeuroopaliste reeglite kontekstis. See kava aga puudub. Puudub ka mõjuanalüüs, mida toob hinnatõus kaasa sotsiaal-majanduslikult. Peaminister on öelnud, et Eesti majapidamisi kõrge hind ei kõiguta. Väikese sissetulekuga inimesed saavad küsida toetust omavalitsustelt. See on küüniline ja inimesi alandav lahendus, mille mõju nullib ära inflatsioon.Elektri kõrge hind mõjub hävitavalt kogu meie ettevõtlusele, majandusele ja konkurentsivõimele. See toob kaasa töötuse kasvu, pankrotilaine ja sotsiaal-majandusliku katastroofi. Valitsus aga keeldub mõjusaid ja püsivaid meetmeid kasutusele võtmast, ammugi ei ole ta nõustunud oma rohepöörastest kavadest ja Põxitist loobuma. Valitsuse plaan sõlmida pikaajalisi taastuvenergia ostu-müügi lepinguid fikseeritud hinnaga kümneks aastaks on tänase hinna juures absurdne. See mitte ei alanda hindu, vaid garanteerib ülikõrged hinnad hulgaks aastateks.See, et opositsiooni survel lükati elektri- ja kütuseaktsiisi tõus edasi, elektri hinda ju ei alanda. Ja ammugi ei ole piisav ka lubatud võrgutasu ajutine vähendamine. On vähe ka sellest, et Euroopa Liidu energeetikaministrite kohtumisel väljendas Eesti mokaotsast, et heitmekaubanduse süsteem vajaks kohendamist. Tervet Euroopat kägistav ja kahjustav süsteem tuleb prügikasti saata. Sellel pole muid tagajärgi kui tootmise kolimine mujale ja Euroopa majanduslik allakäik. Rumalate poliitiliste otsustega kõrgeks aetud elektri hind tuleb viia alla tarkade poliitiliste otsustega. See peataks ka inflatsiooni.EKRE on teinud selleks terve rea ettepanekuid alates CO2kvoodi süsteemist väljaastumisest, võrgutasude kaotamisest, aktsiiside alandamisest, taastuvelektri tasu kaotamisest kuni käibemaksu alandamiseni jne. Võimalusi ja kombinatsioone on palju, kuid valitsusel puudub tahe diskussiooniks. Eesti tarbija on väga tundlik elektri hinna tõusu suhtes. Küsitluste järgi ei toeta ligi 70% meie inimestest Euroopa Liidu kliimaeesmärkide täitmist, kui see tähendab mitmekordset hinnatõusu ja elatustaseme langust. EKRE meelest on valitsuse ükskõiksus, meie rahva vaeseks tegemine ja majanduse hävitamine vasakäärmusliku roheideoloogia nimel lubamatu. Elektri hind tuleb alla viia püsivalt ja kohe. Aitäh! Suur tänu! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Isamaa fraktsiooni esindaja Sven Sesteri.

Mulle tegelikult meeldis see arutelu, mis siin saalis toimus. Ma väga tänan meie eksperte, kes siin kõnetoolis olid, ja ma kirjutan praktiliselt kõigile nendele sõnumitele, mis eksperdid välja tõid, alla.

tegevustega, mis on varasemalt Euroopa tasemel kokku lepitud, oleme muutunud importivaks. See tähendab tegelikult seda, et üks oluline trump, mis meil on olnud, võimalus kasutada põlevkivi

tehnoloogiatega. Siin peab olema kindlasti juhitavate ja juhitamatute tehnoloogiate tasakaal. Meie üleskutse on olnud varasemalt ja ka siinkohal ütlen, et kindlasti valitsus peaks tegema maksimaalse,

et erinevad taastuvenergiavõimalused tuleksid meie turule. Juhin tähelepanu, et päikeseenergiavõimalused on Eestis järjest suurenenud tänu erinevatele maksusoodustustele, rääkimata tuuleenergiast. Kindlasti sellel suunal tuleb teha samme. Aga oluline on see, milline on ambitsioon, kliimaambitsioon. Kui me tahame liiga kiiresti liiga kõrget taastuvenergia taset endale, siis see tähendab seda, et me hakkame selle eest maksma. Seda me tegelikult mingil määral täna juba näeme. põhjused, miks on tänane energia turuhind kõrge, aga kindlasti üheks põhjuseks on ka meie oma ambitsioon, mida me Euroopa tasemel püüame kokku leppida. Kui vaadata hinnatõusu põhjuseid,

Me ise oleme kunstlikult tekitanud selle defitsiidi – meie, see tähendab Euroopa. Me oleme kokku leppinud selles, et võtame järjest CO2kvooti süsteemist välja, mis omakorda tähendab seda, et allesjääva kvoodi hind lihtsalt tõuseb. See on meie endi tekitatud, see on meie oma kokkulepe ka tulevikuks, millisena me näeme tulevikus seda CO2kvoodi hinna kujunemist. Kokkuvõttes on CO2kvoodi hinna tõus tekitanud olukorra, kus see sisuliselt ongi põhjus, miks me ei suuda

ja selle mõjusid me tegelikult Eestis alles hakkame tundma. Ma väidan seda, et kui me praegusel hetkel räägime pigem elektri hinna tõusust, siis ma arvan, et kuskil novembris ühel hetkel me näeme oma toasoojaarvetel hoopis teisi numbreid, kui kaugküte järjest rohkem ja rohkem kasutab gaasi lisaks puidumassile.

Aga milliseid otsuseid me saame teha? Täna oli küsimus, kuidas tegelikult elektri hinda alla viia. Ma ei ole seda meelt, et elektri hinda ennast me saame kontrollida. Ei, ma kindlasti ei ole selle riigi pooldaja, kes ütleb, et elektri hind peab olema vaat selline. Elekter on börsikaup. Aga ärme unustame seda, et elektriarve koosneb viiest erinevast asjast: elektri hind, võrgutasu, taastuvenergia tasu, aktsiis ja käibemaks. Mida me oleme teinud? Me oleme tänaseks päevaks sisuliselt aktsiisi kokku leppinud, oleme toonud selle alla, 4,47 eurolt ühele eurole. Oleme selle kokkuleppe ära teinud. Meie, Isamaa poolt vaadatuna, oleme pannud päris mitu ettepanekut lauale. Esiteks, taastuvenergia tasule tähelepanu pööramine. Me saame tänu CO2kvoodile tunduvalt suurema sissetuleku riigieelarvesse. Tunduvalt suurema! Kui me enne arvestasime 80 miljoniga, siis nüüd räägime juba 200 miljonist. Pool sellest peab minema süsinikuneutraalsusele, aga ülejäänud raha me saame suunata sinna, kuhu me poliitikutena Me võiksime selle suunata taastuvenergia tasude vähendamisele. Teine ettepanek on seotud käibemaksuga. Nelja mehe ettepanek: Reinsalu, Sester, Hamburg ja Priidu Pärna. Neli meest on teinud ettepaneku ajutiselt hinnašoki vähendamiseks ma rõhutan, ajutiselt – 20%‑lt viia see 9%‑le. See on lihtne ja selge meede, see on lihtsasti teostatav ja kõigile arusaadav. Ma veel kord siinkohal ütlen, et minu arvates valitsuse tänased otsused on natukene hilja ja natukene nõrgad. Need on mannetud otsused. Mannetud otsused! Kui valitsus tahab seda, et me hakkaksime ühel hetkel nagu kerjajad käima toimetulekutoetust kerjamas, siis see on vale lähenemine. Head kolleegid! Ma loodan, et nendes diskussioonides tuleb lõpuks välja see, et õiged sammud tuleb ette võtta, sest hinnašokk on inimestel juba kas käes või kohe tulemas. Aitäh!

Propaganda on võimas relv, millega saab massiivselt mõjutada elanikkonna arvamust ühe või teise kultuurilise, poliitilise või ükskõik millise teise eesmärgi nimel. Juba Natsi-Saksamaa propagandaminister Joseph Goebbels on öelnud, et propaganda on inimeste võitmine selle poole, mida ma õigeks pean. Ta selgitas, et algul on teadmine, sellest saab ideoloogia ning siis kasutab ideoloogia propagandat, leidmaks inimesi, kes muundavad teadmisi poliitikaks.Viimane näide sellest oli Euroopa Liidu asjade komisjoni istungil, kus keegi Eestimaa rohelise fondi esindaja tuli ja tituleeris ennast kliimaeksperdiks, aga ei osanud vastata küsimusele, kui suur on Euroopa Euroopa Liidu CO2heide, mis on 9%, ja ei suutnud vastata ka küsimusele, kui suur on Eesti heide sellest, mis on 0,01, väites, et see on 1, ja samuti ei teadnud ta päikesetuulest absoluutselt mitte midagi. Aga just selline propagandistlik ajupesu toimub selles valdkonnas, nagu on see kliima soojenemine, kliimamuutus maakeral, mille tagajärjel Eesti on valmis loobuma oma julgeolekutagatistest, kohaliku elektrienergia tootmisest põlevkivi baasil ja tulevikus isegi autodest.Kliimamuutuse propagandat võib isegi mõista, kui siin poleks juures ühte aga: miks siis USA taganes sellest kliimamuutuse leppest ja miks meile kõigile [tuntud] lugupeetud akadeemik Endel Lippmaa väitis, et globaalne soojenemine on jama, sest inimese poolt õhku paisatud süsinikdioksiid avaldab sellele protsessile üksnes tühist mõju? Küsisin seda ka Keskkonnaministeeriumi asekantslerilt ja põhjus oli hämmastav. Nimelt, USA ei pea õigeks ja sobivaks uuringu aluseks kasutatud lähteandmeid, kuna need käsitlevad vaid maakera hilisema perioodi andmeid ja kliimamuutuse modelleerimine on teostatud teatud piirangutega. Trumpi sõnul on tal vaid üks kohustus, see on kohustus ameeriklaste ees, kliimalepe on aga ebamäärane, õõnestab riigi majandust, halvab töölisi, nõrgestab suveräänsust.Nüüd aga lühidalt sellest, miks Endel Lippmaa arvates ei vasta kliimamuutuste propaganda tõele. See ilmus ka Eesti Ekspressi ajalehes aastal 2008. Tema hinnangul on absoluutselt kõige olulisem kujundav tegur päikesetuul, mida inimene mõjutada ei saa.

Loa observatooriumis pandi ausalt kirja. No nii, mida näitas graafik? CO2tase atmosfääris hakkas langema, mitte tõusma. Muidugi, see langus korrigeeriti jälle tõusuks – mitteametliku põhjendusega, et serveris olihard disk crash,andmed kadusid ja need tuli möödunud aasta sama perioodi numbritest uuesti tuletada. Endel Lippmaa küsib, kuidas CO2kliimat mõjutab. Muidugi,

Aga millegipärast Kyoto protokollis selle kohta ühtegi märget ei leia. Miks ei leia? Sellepärast et Kyoto protokoll tuleneb ju New Yorgi lepingust, mis on tegelikult Kyoto protokolli aluseks, seal on see kõik kirjas. Kyoto protokoll lihtsalt muutis kasvuhoonegaaside definitsiooni. Aga me saame sellest järeldada ainult üht: protokoll, mis muudab lepingu põhisisu, on ju allakirjutamise hetkest kehtetu. Siiski, küsib Endel Lippmaa, miks sellist demagoogiat peaks tarvis olema, ja vastab samas ise: selleks, et raha teha. Meteoroloogid saavad uuringuteks teadusrahasid ja müüakse ju ka CO2kvoote. Tema arvates saab sellega manipuleerida triljonite eurode ulatuses. See on kõva bisnis. Aga mismoodi saakski müüa tuulikuid, millel muidu poleks mingit turgu, ja puhta kivisöe elektrijaamu või siis CO2maa alla pumpamise seadmestikku, mis muide on väga ohtlik, sest see viib maa alla ka hapniku, mida meil jätkub 140 000 aastaks. Inimkonnale on see aeg väiksevõitu, aga selge see, et keskmise poliitiku jaoks jääb seda küllaga ülegi. Nii et teadust pole siin ollagi, see on puhas poliitika. Edasi, 9% on Euroopa Liidu CO2heide, millest 0,01 on siis Eesti osa. Samas, mitte ükski teine maailma riik ei ole sellega kaasa tulnud ja hiljuti tuli teade, et Hiina avab uued söekaevandused, selleks et toota elektrienergiat. Küsimus: kuidas on võimalik sellises ühises katlas keeta sellist kuumemat suppi? Kui see on võimalik, siis palun andke mulle sellest kindlasti teada, ma informeerin asjaomaseid isikuid sellest. Asi on hoopis selles, et kliimamuutus toimub maakeral pidevalt. Teadaolevalt on Maa ajaloos olnud vähemalt kolm jääaega, millega seotult on maakera temperatuur märkimisväärselt tõusnud ja langenud, kusjuures inimtegevust mõjutava faktorina arvestada ei ole võimalik. Järelikult, kui tsiteerida Endel Lippmaad, on kliimapoliitika taga vaid kellegi suur kasumlik äriplaan. Lõpetuseks tahaks tuua meie ajalukku vajunud presidendi Kersti Kaljulaidi sõnad, kes andis möödunud aasta arvamusfestivalil väga omapärase sõnumi reporterile, kui ta ütles seda: "Näiteks, me ei pea täna vaidlema selle üle, kas kliimamuutused on inimtekkelised. Sellel ei ole mingit tähtsust. Meile piisab sellest, et me teame, et et Eesti on Euroopa Liidu liikmesriik ja Euroopa Liit arvestab oma kliimapoliitikat kujundades CO2neutraalsusega. Sellest teadmisest meile piisab, et hakata tegutsema." Vaat sihukesed lood on selle rohepöördega. Palju õnne teile, rohepöörajad! Aitäh! Nüüd on nii, et meil on istungi lõpuni täpselt kolm minutit. Ma tahan kõigepealt tänada selle teema algatajat, s.o Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni. Ma tänan Alar

kord, et olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu lõppemisel me otsust vastu ei võta. Ja see on meil ka viimane päevakorrapunkt, nii et me oleme ühe päevakorrapunkti ära käsitlenud. Ma võtan nüüd juhataja vaheaja kolm minutit ja sellega on istung lõppenud. Aitäh!